ZUPANČIČ:** Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 22. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Preden preidemo na 14. točko dnevnega reda, dovolite, da nagovorim Državni zbor.

Spoštovani kolegice in kolegi! Združeni narodi so konec maja sprejeli resolucijo, s katero so 11. julij razglasili za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici, enega največjih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu na evropskih tleh vse od druge svetovne vojne naprej. Resolucija ni naperjena proti nobeni državi ali narodu, jasno pa obsoja storilce teh zločinov in obsoja zanikanje genocida ali poveličevanje obsojencev za vojne zločine. 11. julij je dan, ki ga je mednarodna skupnost posvetila spominu na nedolžne žrtve zločina in izrazu solidarnosti z njihovimi družinami. To je tudi dan, ki mora služiti celotni mednarodni skupnosti kot opomnik, da se takšni zločini ne bi več ponavljali. Že leta 2005 je takratni generalni sekretar Združenih narodov Kofi Anan opozoril, da je ena od dolžnosti mednarodne skupnosti tudi pomagati, da se ponovno vzpostavi zaupanje med ljudmi, ki živijo na tem področju. Tudi ta naloga, sodeč po dogajanju v zadnjih letih v Bosni in Hercegovini, še vedno ostaja neizpolnjena. Zgodovina je polna konfliktov, v katerih so se dogajali zločini proti človeštvu, in to vse od pradavnine. Milijoni nedolžnih žrtev vojnih zločinov so zaznamovali Evropo zadnjega stoletja, kot civilizacija in skupnost pa smo v moderni dobi toliko napredovali, da jih znamo prepoznati in obsoditi. Če si kot globalna skupnost želimo sobivanja v miru, pa nas čaka še en pomemben korak. Ko gre za zločine proti človeštvu, moramo biti konsistentni. Ne moremo jih zanikati ali si zatiskati oči pred informacijami, da tudi danes v konfliktih množično umirajo otroci in nedolžne žrtve. Ne moremo in ne smemo dovoliti, da nekateri zločini proti človeštvu ostajajo nekaznovani ali celo neprepoznani samo zaradi političnih pragmatizmov ali zavezništev. Nihče nima pravice ubijati otrok in nedolžnih žrtev v vojnih konfliktih. Spoštovani kolegice in kolegi! Zločini v Srebrenici naj nam služijo tudi kot svarilo, do kako grozovitih dejanj lahko pripeljejo manipulacije s človeškimi čustvi, ki spodbujajo nestrpnost in sovraštvo do soljudi samo zato, ker pripadajo drugemu narodu, drugi kulturi, drugi veroizpovedi ali preprosto drugače razmišljajo ali čutijo. Spodbujanje nestrpnosti in sovražni govor sta prvi korak do zločinov.

**prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sklepa o soglasju

Za dopolnilno obrazložitev sprememb in dopolnitve pravilnika dajem besedo direktorju fundacije gospodu Borutu Severju. Izvolite. **BORUT SEVER:** Spoštovana predsednica, spoštovani poslanke, poslanci in ostali vabljeni! Pred 26 leti, lani smo beležili 25 let delovanja fundacije, je ravno Državni zbor ustanovil našo fundacijo, Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji, z namenom transparentnega, stalnega in sistemskega financiranja delovanja programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, s katero se zagotavlja večja socialna vključenost in reševanje socialnih stisk in težav posameznikov. FIHO tako vsako leto pomaga več kot 400 tisoč posameznikom v naši državi s sofinanciranjem več kot sto organizacij, lani je bilo takih organizacij 118, z več kot 700 različnimi programi. Prednost slovenskega sistema, to nam priznavajo tudi v tujini, tako Evropska unija kot tudi Združeni narodi, je, da financiramo programe, delo vseh humanitarnih in invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki seveda izpolnjujejo te pogoje. To je nek primer dobre prakse, kajti v tujini so fundacije praviloma ozko usmerjene samo za reševanje posameznih problemov ali stisk, tako da je ravno ta naš primer, slovenski primer, nekaj, s čimer se lahko tudi naša država pohvali. Seveda pa tako kot vsak sistem tudi postopki in delo fundacije potrebujejo konstantno nadgrajevanje, zato je danes pred vami predlog spremembe akta o merilih, ki določa način in pogoje pridobivanja sredstev fundacije. Z navedenimi spremembami sledimo tako predlogom KPK kot tudi Računskega sodišča, predvsem pa poskušamo tudi olajšati postopke, kako pride ta pomoč do tistega posameznika, ki jo potrebuje. Spremembe natančneje opredeljuje finančne vire in načine porabe finančnih virov, seveda tudi v primeru nihanja bodisi navzgor bodisi navzdol, predvsem seveda s ciljem zagotavljanja stabilnosti dela organizacij, natančneje opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev fundacije, predvsem, to je pa ključno, pa jasneje opredeljuje merila za dodelitev sredstev.

Spremembe vključuje tudi ostale nomotehnične popravke. Tu bi se zahvalil tudi vaši Zakonodajno-pravni službi, ki nam je nudila podporo in pomoč pri pregledu, da je vse tako, kot mora biti. Natančneje pa se pregledujejo tudi drugi postopki, vezani tako na sam razpis, na prijave, na sklepe, na ugovore, na pritožbeni postopek, na poročanje nadzora in ostalo. Torej, ključni postulat pri našem delu je, da pomagamo tistim najbolj ranljivim prebivalcem naše države, ob tem pa je treba seveda zagotavljati tudi da se sredstva delijo transparentno, pod enakimi pogoji za vse, zato je zelo pomembno, da je naše skupno vodilo v skrbi za tiste najbolj ranljive, da naj nihče ne ostane sam, da smo tukaj za njih, tako družba kot seveda tudi Državni zbor, nazadnje v tisti dopolnilni skrbi države tudi fundacija. V imenu fundacije, pristojnih organov fundacije, sveta fundacije, vas naprošam za podporo temu predlogu. Ta predlog bo olajšal tako delo posameznih organov fundacije, predvsem pa bo šel naproti organizacijam, da bodo vsi postopki, kot že omenjeno, še bolj jasni, še bolj transparentni in da bomo še lažje nudili to pomoč tudi posameznikom.

mislim, da celo prvi, ki smo takoj pristopili, že v tistem vikendu, ko se je dogajala ta nesrečna ujma, smo takoj sklicali izredno sejo fundacije in nemudoma sprostili rezervna sredstva, ki jih imamo za ta namen, da smo lahko že v ponedeljek pomagali tistim najbolj kritičnim v težavah. Vsi vemo, da je tudi država pristopila k pomoči, ampak zelo pomembno pa je, da lahko nemudoma pomagamo, in to je ravno ta kvaliteta fundacije. Torej, da zaključim. Prosim vas za podporo temu predlogu, ki bo še ki bo še izboljšal delo fundacije, predvsem pa, da skupaj skrbimo, da ne bo nihče, ki je v stiski, ostal sam. Hvala lepa. Hvala lepa. Spremembe in dopolnitve pravilnika je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki Državnemu zboru predlaga, da sprejme predlog sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvi pravilnika. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Milanu Jakopoviču. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 29. seji obravnaval spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih je v soglasje Državnemu zboru posredoval FIHO. Po dopolnilni obrazložitvi predlagatelja, ki je predstavil ključne vsebinske poudarke obravnavanih sprememb in dopolnitve pravilnika, je državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnil, da ministrstvo predlagane spremembe in dopolnitev pravilnika podpira, saj bodo pripomogle k namenski porabi dodeljenih sredstev za financiranje programov, delovanje in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij. Predstavnik Državnega sveta je izpostavil temeljne poudarke iz pisnega mnenja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki obravnavane spremembe in dopolnitev pravilnika podpira. Podporo obravnavanim spremembam in dopolnitvi pravilnika so izrekli tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije je ob tem še opozorila, da je v interesu uporabnikov posebnih programov in storitev invalidskih organizacij, da se sredstva FIHO deli na podlagi jasnih pogojev in meril. Predstavnica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije pa je kot pozitivno izpostavila še novost pri delitvi sredstev humanitarnim organizacijam, ki je v preteklosti v praksi povzročala težave. Zaradi raznolikosti humanitarnih organizacij in vsebine njihovih programov je bilo namreč pogosto težko vnaprej predvideti, v katero od skupin humanitarnih organizacij se bodo uvrstili posamezni programi. V krajši razpravi so članice in člani odbora poudarili, da spremembe in dopolnitve pravilnika podpirajo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so še izpostavili, da so spremembe smiselne, ker prinašajo večjo preglednost, pohvalili pa so tudi bolj jasno določena merila. V Poslanski skupini Svoboda so predlagali, da se v okviru FIHO izvede razprava o delitvi sredstev med humanitarne in invalidske organizacije. Programi invalidskih organizacij so sicer dražji, vendar pa je humanitarnih organizacij čedalje več, nekatere vsebine in programi pa se tako prepletajo, da bi bilo smiselno nekatere uporabnike humanitarnih organizacij, ki imajo status invalida, sprejeti med uporabnike programov invalidskih organizacij. Po končani razpravi je odbor sprejel sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 21. 5.

Hvala za besedo. Pozdravljeni! Fundacija za financiranje invalidskih humanitarnih organizacij vsako leto pripravi javni razpis, na podlagi katerega razporedi sredstva za financiranje in sofinanciranje izvajanja programov za delovanje in za naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij, podlaga za delitev teh sredstev je prav pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, katerega spremembe in dopolnitve obravnavamo tudi danes. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po pregledu sprememb in dopolnitev tega pravilnika ugotavlja, da se s spremembami še jasneje in bolj nedvoumno določajo splošna, posebna in dodatna merila pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij in da so v njem jasno opredeljeni pogoji za financiranje teh organizacij. Novela pravilnika tudi podrobneje opredeljuje delo posameznih komisij v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Bistveno je, da predlagan pravilnik zasleduje cilj namenske rabe in porabe dodeljenih finančnih sredstev in posledično prispeva k uresničevanju namena, zaradi katerega je bil FIHO tudi ustanovljen, torej da so sredstva razpoložljiva za vse uporabnike pod enakimi pogoji, ki so opredeljeni vnaprej, in da se sredstva dodeljujejo transparentno in da je zagotovljena integriteta vseh, ki sodelujejo v postopkih odločanja o delitvi sredstev. Fundaciji in njenemu vodstvu se iskreno zahvaljujemo za trud in delo, želimo nadaljnjo uspešno poslovanje oziroma delovanje in verjamemo, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika dodatno prispevale k temu, zato jih podpiramo. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Anton Šturbej. Izvolite. hvala za besedo. in merila, razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in kriterije za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene ter postopek razporeditve sredstev. FIHO je ustanovljena za podporo in financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. Njena glavna naloga je dodeljevanje finančnih sredstev organizacijam, ki delujejo na področju socialne skrbe, zdravstva, humanitarne pomoči, zaščite pravic invalidov in drugih povezanih dejavnosti. FIHO zbira sredstva predvsem iz dohodkov iger na srečo in jih nato razporeja med različne organizacije na podlagi prijav in projektov. Te organizacije lahko zaprosijo za sredstva za izvedbo programov in projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja invalidov in drugih ranljivih skupin. Na podlagi 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in 16. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji daje Državni zbor soglasje k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Ključne spremembe in dopolnitve predlaganega pravilnika so sledeče. Po prihodkih finančnega načrta se upoštevajo tudi morebitna sredstva iz presežkov prihodkov nad odhodki. Določa se možnost za primer, da če se pri razporejanju sredstev za naložbe izkaže, da je naložb, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje manj, kot je razpoložljivih sredstev, da se ostanek sredstev razporedi v rezervni sklad tisti skupini organizacij, za katero so sredstva razpisana. V primeru, da so prilivi fundacije večji od ene dvanajstine sredstev po letnem finančnem načrtu, se lahko vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam nakažejo sorazmerno večji mesečni zneski. Možnost, da lahko Svet FIHO v primeru manj prejetih sredstev fundacije od načrtovanih po sprejetem letnem finančnem načrtu določi sorazmerno zmanjšanje sredstev, ki so bila razporejena na posamezno organizacije. Natančneje se določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za financiranje oziroma sofinanciranje. Organizacije, ki kandidirajo na sredstva fundacije, morajo priložiti finančno ovrednotene delovne programe za razpisno obdobje. bil v preteklosti večkrat deležen kritik glede upravljanja in dodeljevanja sredstev, birokracije, netransparentnosti in neenakomerne prerazporeditve sredstev. Nekatere organizacije so namreč izrazile nezadovoljstvo glede procesa dodeljevanja sredstev. Obstajajo očitki o netransparentnosti in favoriziranju določenih organizacij. Proces prijave za sredstva je lahko zapleten in birokratski, kar manjše organizacije postavlja v slabši položaj. Kritiki pa opozarjajo tudi na neenakomerno prerazporeditev sredstev na različne organizacije, pri čemer naj bi nekatere organizacije prejele nesorazmerni delež sredstev. V Slovenski demokratski stranki bomo Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji podprli, saj menimo, da prinaša smiselne spremembe glede razdeljevanja in transparentnosti razdeljevanja sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, ter upamo, da se bo pravilnik v praksi tudi korektno izvajal v korist invalidskih in humanitarnih organizacij.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Državni sekretar, kolegice, kolegi! Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma fundacija FIHO predstavlja enega izmed ključnih virov financiranja za invalidske in humanitarne organizacije pri nas. Na izreden pomen fundacije kaže tudi dejstvo, da je od finančnih sredstev, ki jih zagotavlja FIHO, odvisnih več kot 100 tisoč uporabnikov invalidskih organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne posebne posebne socialne programe za invalide, in več kot 250 tisoč uporabnikov humanitarnih organizacij, ki izvajajo socialne programe za materialno ogrožene skupine ljudi. se je v preteklosti že večkrat izkazal tudi kot izredno pomemben vir financiranja za humanitarne organizacije v času kriz, saj jim je lahko ravno fundacija najhitreje zagotovila dodatna finančna sredstva, ki so humanitarnim organizacijam omogočila nudenje prve, osnovne pomoči najbolj prizadetim v različnih krizah v preteklosti. Zaradi izjemnega pomena, ki ga ima FIHO v sistemu financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij pri nas, je transparentnost, učinkovitost in uspešnost poslovanja fundacije še kako pomembna. Socialni demokrati bomo sklep o soglasju k spremembam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije FIHO podprli, saj ocenjujemo, da spremembe pravilnika sledijo cilju namenske in transparentne porabe sredstev,

Hvala lepa za besedo. Pred nami je predlog sprememb in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poslanstvo fundacije je namensko, transparentno, stalno in sistemsko financiranje delovanja programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, s katerimi te zagotavljajo večjo socialno vključenost ter reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, članov in uporabnikov. Fundacijo upravlja 23-članski svet, ki je sestavljen iz desetih predstavnikov, ki jih imenuje Državni zbor na predlog invalidskih organizacij, desetih, imenovanih na predlog humanitarnih organizacij, in treh, ki jih imenuje Vlada. Zadnja sprememba akta, ki določa način ocene programov, storitev in vsega ostalega, kar delajo v fundaciji, kjer vsako leto prek financiranja programov humanitarnih in invalidskih organizacij pomagajo okoli 400 tisoč najbolj ranljivim v naši državi, je bila sprejeta leta 2009, zato je jasno, da so spremembe nujne. S spremembo pravilnika se še bolj jasno in nedvoumno določajo splošna, posebna in dodatna merila pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Predlagani pravilnik zasleduje cilje namenske porabe dodeljenih finančnih sredstev in posledično s tem uresničuje namen, zaradi katerega je bil FIHO ustanovljen, to je, da se sredstva dodeljujejo transparentno, da so razpoložljiva za vse uporabnike pod enakimi pogoji in da je zagotovljena integriteta vseh, ki sodelujejo v postopkih odločanja. Pomembno je poudariti, da gredo spremembe, ki so danes pred nami, naproti organizacijam, ki sredstva potrebujejo, hkrati pa gredo tudi v smeri jasnosti, transparentnosti in vsega, kar ne nazadnje zahtevata tudi Računsko sodišče in KPK. Dobrodošle spremembe so odraz novega uspešnega vodenja FIHO in sodelovanja tako invalidskih kot humanitarnih organizacij, kar je še posebej pohvalno. V luči vsega navedenega v Poslanski skupini Levica predlagane spremembe podpiramo. Ob koncu pa naj vseeno ponudim razmislek o potrebnosti in pomembnosti delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij v družbi. Njihovo poslanstvo pomagati najšibkejšim med nami je izrednega pomena, hkrati pa postavlja ogledalo vsem nam, ki vsakodnevno sprejemamo politične odločitve, ki vplivajo na njihova življenja. Z iskrenim spoštovanjem do dela vseh v tovrstnih organizacijah si želim, da bi njihovo pomoč potrebovalo vsak dan manj posameznikov in družin, saj to pomeni, da mi tukaj, vsi, tako opozicija kot koalicija in vlada, v Državnem zboru delujemo s sistemskimi ukrepi v dobro vseh ljudi. Hvala Hvala lepa. Kolegica Tereza Novak bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Spoštovani! Hvala za besedo. Najprej se v imenu poslanske skupine zahvaljujem vsem, ki s svojim delom skrbite za vsakoletno uspešno delo fundacije FIHO, ki prek financiranja humanitarnih in invalidskih organizacij predstavlja zelo pomemben socialni korektiv v Sloveniji. Zbrana sredstva iz koncesijskih dajatev, iger na srečo, dividend, delnic Loterije Slovenije in iz drugih virov so namreč pomemben vir sredstev za delovanje teh organizacij. Poleg sofinanciranja socialnovarstvenih programov se iz fundacije FIHO zagotavljajo tudi sredstva za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij in dolgoročno zanje izjemno pomembne naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje, za kar je sicer težko najti sredstva iz javnih razpisov ali donacij. Znak dobrega delovanja vsake organizacije je odzivanje na zaznane nepravilnosti ali spremembe in prilagajanje svojega delovanja s ciljem stalnega izboljševanja za prihodnost. To se odraža tudi s predlogom sprememb pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Primeren pristop ob upoštevanju deležnikov se kaže tudi s podporo predlogu, podporo resornega ministrstva, Državnega sveta, matičnega delovnega telesa Državnega zbora in najpomembnejše, tistih, ki se jih spremembe neposredno dotikajo – Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in Nacionalnega foruma humanitarnih humanitarnih organizacij. Predlog sprememb jasno nakazuje, da je fundacija aktivna in prejete pripombe organizacij upošteva in tako poskuša odpraviti situacije, ki so se v praksi pokazale kot mogoče nepraktične ali celo kdaj neživljenjske. Tako na primer posebej pozdravljamo odpravo delitve humanitarnih organizacij, prilagoditev rokov letnega poročanja rokom za pripravo letnih bilanc in spremembe, ki odpravljajo možnost različne obravnave financiranih organizacij. Dodatno se ureja tudi področje nadzora nad porabo sredstev. Najranljivejši predstavniki družbe so bili v preteklosti prevečkrat spregledani in pozabljeni, tudi tukaj v tej dvorani in od tistih, ki v njej sedimo. Žal se desetletij napak in neprimernih rešitev ne da odpraviti čez noč, toda v Gibanju Svoboda smo odločeni, da dosežemo napredek tudi zanje. Ena izmed ključnih prioritet našega programskega stebra medgeneracijskega zavezništva je tudi izboljšanje pogojev za državljane z invalidnostjo. Na tem področju je bilo storjenih že več pozitivnih korakov, na področju skupnosti pa stremimo k socialni in vključujoči družbi. Četudi Vlada skrbi za izboljševanje pogojev za življenje invalidov in odpravljanje razlogov za humanitarne stiske, je nepogrešljiva partnerica pri skrbi za najranljivejše v naši družbi tudi fundacija za invalidske in humanitarne organizacije. Poslanski skupini Svoboda predlagane dopolnitve in spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO podpiramo in bomo glasovali za predlagani sklep. Fundaciji in vsem organizacijam, ki jih fundacija financira, pa še naprej želimo uspešno delo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O predlogu sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvi pravilnika bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Andreju Rajhu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, cenjeni poslanke in poslanci! S sprejetjem Zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) se bo v slovenski pravni red v celoti prenesla direktiva o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije prometnega omrežja. Ne glede na zavezujoče časovnice za izgradnjo omrežja TEN-T, torej jedrnega omrežja do leta 2030, celovitega pa do leta 2050, so v Evropski uniji izkušnje pokazale, da se večina infrastrukturnih projektov TEN-T srečuje z dolgotrajnimi postopki izdajanja dovoljenj in čezmejnega javnega naročanja. To ogroža pravočasno izvedbo projektov ter v mnogih primerih povzroča tudi velike zamude in višje stroške. Direktiva navaja predhodno določene odseke na jedrnem omrežju TEN-T, ki naj bi jih države članice obravnavale prednostno tako, da skrajšajo postopke izdajanja dovoljenj in poenostavijo čezmejna naročila, potrebna za izgradnjo infrastrukturnih projektov. Za Republiko Slovenijo so v prilogi direktive navedeni naslednji odseki – koridor jedrnega omrežja TEN-T Baltik–Jadran, tu so naslednje povezave – čezmejna povezava Benetke–Trst–Divača–Ljubljana, govorimo o železnici, čezmejna povezava Gradec–Maribor, tudi tu govorimo o železnici, manjkajoča povezava Koper–Divača, tudi tu govorimo o železnici. Na drugem koridorju jedrnega omrežja, tako imenovanem Sredozemlju, so navedeni naslednji odseki – Benetke–Trst–Divača–Ljubljana, govorimo o železnici, Ljubljana–Zagreb, železnica, Lendava–Lenti na Madžarskem, govorimo torej o cestni povezavi, ter manjkajoča povezava Koper–Divača, prav tako železnica. Direktiva narekuje prednostno obravnavo navedenih projektov na jedrnem omrežju kot tudi dodatnih projektov na celovitem območju če so ključnega pomena za državo članico, o slednjih pa je treba tudi uradno obvestiti Evropsko komisijo. Predlog zakona navaja naslednje ukrepe. Ustanovitev organa TEN-T na Ministrstvu za infrastrukturo kot kontaktne točke za nosilca projekta in druge pristojne organe, ki nadzira časovni okvir in pospešuje postopke za izdajo dovoljenj, potrebnih za gradnjo, nadgradnjo, prilagoditev in spremembo projektov. Nadalje, časovni okvir uveljavitve uredbe o državnem prostorskem načrtu do izdaje gradbenega dovoljenja na štiri leta. V primeru, ko se projekt načrtuje po vzdrževalnih delih v javno korist, se časovni okvir štirih let omeji od sprejetja investicijskega programa do odločitve ali soglasja varnostnega organa v železniškem prometu o pričetku vzdrževalnih del. V primeru čezmejnega projekta organ TEN-T sodeluje z imenovanim organom za projekte v drugi državi članici. V primeru medsebojnega dogovora med dvema ali več državami članicami s ciljem poenostavitve postopkov izdajanja dovoljenj in javnim naročanjem, povezanim s čezmejnim projektom TEN-T, lahko organ TEN-T postane tudi del skupnega organa. Kadar postopke javnega naročanja v okviru čezmejnega projekta, ki spada v področje uporabe tega zakona, izvaja skupen organ, katerega slovenski del lahko predstavlja organ TEN-T, države članice EU sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da skupni organ uporablja nacionalno pravo ene od držav članic. Na matičnem delovnem telesu so bile podane pripombe s strani Zakonodajno-pravne službe in nekaterih poslancev, da direktiva ne prenaša v slovenski pravni red časovnega okvira z možnostjo podaljšanja vmesnih faz, torej rokov za izdajo mnenj in soglasij, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja. Ministrstvo pojasnjuje, da je cilj direktive krajšanje postopkov, ne pa podaljševanje rokov za izdajo posameznih mnenj ali soglasij na štiri leta. Predlog zakona v zvezi s tem, z vodenjem projektov ne posega na področje gradbene zakonodaje, zato je upoštevanje določb Gradbenega zakona nujno. V Gradbenem zakonu so v 42. členu določeni roki za izdajo mnenj in dovoljenj, navezava na Gradbeni zakon bo tako urejena v postopku notifikacije na podlagi izjave o prenosu. Hkrati s tem skupaj z Ministrstvom za naravne vire in prostor pospešujemo postopke sprejemanja državnih prostorskih načrtov za vse pomembne infrastrukturne projekte v Sloveniji, med njimi tudi za strateške projekte, kot sta izgradnja drugega tira in tretje razvojne osi, in rezultati naporov so vidni. Spoštovani poslanke in poslanci! Pred vami je zakon, s katerim bomo pospešili izvajanje ciljev na področju infrastrukture, železniškega prometa, cestnega prometa, na področju urbanih vozlišč in zračnega prometa. Predlagam, da zakon podprete. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po nujnem postopku. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar pojasnil, da se s predlogom zakona v slovenski pravni red prenaša direktiva o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije projektov TEN-T in da se z njim pospešuje izvajanje uredbe o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja TEN-T. Cilj akta je učinkovito in trajnostno naravnano prometno omrežje. Zakon tako navaja konkretne projekte za izgradnjo prometne infrastrukture jedrnega in celovitega omrežja TEN-T, ki bodo v Sloveniji obravnavani prednostno, ter skrajšuje postopke v zvezi z gradnjo projektov, vezanih na prometno infrastrukturo v okviru izgradnje tega omrežja. V nadaljevanju je izpostavil pomembnejša določila zakona in razložil, kako bo potekalo čezmejno sodelovanje, ki ga podrobneje opredeljuje predlog zakona. Predstavil je tudi okvirno časovnico in pozitivne učinke, ki jih bo imelo sprejetje zakona, saj bo le-ta izboljšal učinkovitost železniškega, cestnega in zračnega prometa, tako v Sloveniji kot tudi širše. Predlog zakona pa bo prispeval tudi k nadaljnjemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je uvodoma poudaril, da amandmaji delno sledijo njihovemu mnenju, v predlogu zakona pa še vedno ostajajo nekatera neskladja z ureditvijo v direktivi. Poleg tega z amandmaji po njihovem mnenju niso bile odpravljene morebitne kršitve ustavnega načela jasnosti in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave. Predlog zakona namreč ne upošteva, da so posamezni pravni instituti v slovenski zakonodaji že urejeni drugače kot na evropski ravni. Na podlagi navedenega bo po mnenju Zakonodajno-pravne službe s predlogom zakona opravljen nepopoln prenos direktive, glede katere je Evropska komisija z opominom že začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v predstavitvi pisnega mnenja poudaril, da komisija predlog zakona podpira. Izpostavil je, da je v luči dolgotrajnih postopkov pridobivanja mnenj oziroma soglasij nosilcev urejanja prostora in s tem dolgotrajnega pridobivanja gradbenih dovoljenj treba sprejeti ukrepe za pospešitev postopkov izdajanja dovoljenj, saj je drugače ogrožena pravočasna realizacija projektov na slovenskem delu omrežja Prav tako komisija poudarja, da je pospešitev realizacije projektov TEN-T v interesu občin. V nadaljevanju je povedal, da komisija v zvezi s predlogom zakona ni sprejela pripomb, so se pa ji med njegovo obravnavo postavila nekatera vprašanja in dileme, na katere so dodatna pojasnila podali predstavniki predlagatelja in ki so podrobneje povzete v njihovem pisnem mnenju. V kratki razpravi sta opozicijska poslanca izpostavila, da sicer podpirata cilje in namen predloga zakona, ampak da zaradi nejasnosti, ki ostajajo tudi po sprejetju amandmajev, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba, ne moreta zagotoviti podpore zakonu v celoti. Glede tega je predstavnica Ministrstva za infrastrukturo pojasnila, da je bil predlog zakona pripravljen z ozirom na veljavno zakonodajo in da je ministrstvo na izpostavljene pripombe Zakonodajno-pravne službe podalo ustrezna dodatna pojasnila v pisnem mnenju. Po obravnavi je odbor sprejel več amandmajev koalicijskih poslanskih skupin ter nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar s sodelavko, kolegice in kolegi! Kot veste, je glavni namen zakona pospešitev postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja in prenos direktive Evropskega parlamenta in Sveta, sprejetega julija 2021 o racionalizaciji ukrepov izvedbe projektov TEN-T v slovenski pravni red. Uredba določa skupni okvir za vzpostavitev najsodobnejših interoperabilnih omrežij v EU, zavezujoči cilj pa je izgradnja za jedrno omrežje do leta 2030 in za celovito omrežje do leta 2050. Kljub zavezujočim ciljem se projekt izgradnje TEN-T po evropskih državah srečuje z zamudami pri izvedbi zaradi administrativnih postopkov. Številne države članice so zato pristopile k sprejetju posebnih zakonov, ki bi izvedbo gradnje pospešili, in temu zgledu sledi tudi Slovenija. Slovenija. V dobrih dveh letih aktualne vlade je vsem jasno, da ta vlada prostorskih postopkov ne obvladuje, kar vidimo tudi na področju sanacije škode po poplavah. V zakonu se sicer določa štiriletni rok, v katerem mora priti do odobritve projekta, žal pa sam zakon predvideva možnosti za podaljšanje tega roka. V kratki zgodovini te vlade smo videli že mnoge zakone, ki naj bi različne upravne postopke skrajšali in debirokratizirali, vendar praksa vedno znova pokaže, da pri tem niso uspešni. Predlagani zakon zajema projekte TEN-T v zvezi s koridorji jedrnega omrežja v vrednosti več kot 300 milijonov evrov. Gre torej tudi s stališča Slovenije za pomembne projekte, katerih izgradnjo je brez dvoma treba pospešiti. V Novi Sloveniji podpiramo, da ministrstvo, pristojno za prostor, pri sprejemanju prostorskih aktov prednostno obravnava projekte TEN-T, kar je predvideno v predlaganem zakonu. Kot pozitivno ocenjujemo tudi, da bo v novoustanovljeni organ TEN-T spremljal časovne roke izvedbe in koordiniral delo pripravljavcev DPN ter sodeloval pri čezmejnih projektih. Problem se pojavi, ko koalicija predloge iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, da je na 13 členov zakona podala kar sedem strani pripomb, odreagira tako, da sprejme amandmaje, ki so kozmetične narave, žal pa ministrstvo in koalicija nista bila sposobna resnejših dopolnitev in uskladitev zakona z direktivo. Pomemben problem ostaja komunikacija med investitorjem in organom TEN-T. Ta bo ustna, brez jasnih zavez in brez jasne opredelitve vsebine vloge. To bo po našem mnenju pripeljalo do dodatnih zamud in zavlačevanj pri pridobivanju potrebnih mnenj in soglasij. Ostajajo tudi jasna neskladja direktive s časovnim okvirjem. Ni se uskladilo pomembnih izrazov, v nasprotju z direktivo se časovni okvir štirih let ne nanaša na posamezne vmesne faze projekta TEN-T, ampak na sklep o odobritvi, kar v slovenskem pravnem redu pomeni izdajo gradbenega dovoljenja. Vse te nejasnosti in neusklajenost z direktivo so po mnenju Nove Slovenije slaba popotnica za izvajanje ključnih projektov, kar so projekti TEN-T nedvomno tudi za Slovenijo. Obetamo si lahko nadaljevanje dolgotrajnih postopkov, zamikov izvedb, kar bo škodovalo tako gospodarstvu, posameznikom kot celotni družbi. V Novi Sloveniji, kot že rečeno, podpiramo, da se projekte TEN-T obravnava prednostno in da se pohitri izvajanje projekta. Žal pa zaradi vsega omenjenega v Novi Sloveniji v predlaganem zakonu ne vidimo pravih ukrepov za pohitritev postopkov,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Slovenske cestne prometnice se vsakodnevno dušijo pod težo tovorne in tudi potniške pločevine, ki se vozi po njih. Za to seveda ne smemo kriviti voznikov teh vozil, ne avtomobilov, ne tovornih vozil, obstoječe pretočne kapacitete naših prometnic so preprosto premajhne. Enako velja za naše železnice, za njihov tovor in seveda tudi za potniške vlake. Kot je v predlogu zakona jasno navedeno, se neposredno na našem ozemlju križata dva transevropska prometna koridorja, in sicer prvi koridor Baltik–Jadran med Gdanskom in Raveno, in drugi koridor, koridor Sredozemlje, med Algecirasom, največjim tovornim pristaniščem Sredozemlja, in Budimpešto oziroma madžarsko mejo z Ukrajino. Vsem je jasno, da ob teh dveh poteh živi več deset milijonov ljudi, od katerih si vsi želijo, da bi bile njihove delovne in tudi prostočasne poti varne in brez skrbi glede gneč. Prav v Sloveniji poteka njuno križišče in zato imamo posebno odgovornost, da primerno uredimo pretočnost naših prometnic. S to težavo se ne sooča samo Slovenija, temveč praktično vsa Evropa in seveda tudi vse kandidatke za članstvo v Evropski uniji. V luči zelenega prehoda na uporabo obnovljivih virov energije in trajnostnega gospodarstva je absolutno nujno, da se polno pozornost na državni in tudi na evropski ravni posveti tem prometnicam. Bistvo predlaganega zakona in izvorne evropske direktive je pojmovanje opisane težave kot čezmejne, projekti TEN-T so nesmiselni oziroma nemogoči, če v obzir pri njihovem načrtovanju ne jemljejo vpliva na sosednje države oziroma še na njihove druge ali, bom rekel, daljne sosede. V ta namen direktiva in zakon določata jasna pravila o pogojih čezmejnega sodelovanja in narekujeta, kako morajo biti birokratske ovire v državah članicah, ki škodujejo predvsem njihovim državljanom, odpravljene. Na podlagi določitev tega zakona bomo lahko veliko lažje in z manj potrebe po usklajevanju sodelovali v čezmejnih projektih z našimi sosedami in tudi ostalimi državami članicami, tistimi bližje in seveda tudi tistimi dlje. Tako bodo lahko načrtovani projekti v prihodnosti, od modernizacije železniškega omrežja, nadgradnje avtocestnega križa in do urejanja zračnega in pomorskega prometa, hitrejši, uspešnejši in bolj prilagojeni potrebam ter zahtevam državljanov. Hkrati bodo projekti bolje zaščiteni pred možnostjo korupcije, nepotrebnih zamud, birokratskih ovir in drugih pravnih zlorab. V Poslanski skupini SD ima ta zakon podporo in zato ima tudi naš glas. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Jernej Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S Predlogom zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja se v slovenski pravni red v celoti implementira direktiva številka 2021/1187 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021. Predlog zakona skrajšuje postopke v zvezi z gradnjo, nadgradnjo, prilagoditvijo ali spremembo projektov TEN-T ter zasleduje cilje direktive o dokončanju celotnega omrežja do leta 2030 oziroma 2050 s poudarkom na čezmejnih povezavah. To so projekti na koridorju Baltik–Jadran, to so povezave na relacijah Gradec–Maribor, Ljubljana–Koper–Trst in čezmejne povezave na relaciji Benetke–Trst–Divača–Ljubljana. Na koridorju Sredozemlja so povezave na relacijah Benetke–Trst–Divača–Ljubljana, Ljubljana–Zagreb, Lendava–Lenti in manjkajoče povezave na relaciji Koper–Divača. S predlaganim zakonom postane Ministrstvo za infrastrukturo pristojni organ ter izvaja naslednje naloge obvešča nosilca projekta o postopkih za izdajo dovoljenj, organizira predhodno posvetovanje in izvaja nadzor nad časovnim rokom za pridobitev gradbenih dovoljenj. V primeru čezmejnih projektov koordinira delo pristojnih organov in sodeluje s koordinatorji Evropske unije. Na pobudo nosilca projekta ali na lastno pobudo organizira predhodno posvetovanje, katerega namen je seznanitev nosilca projekta s postopki izdaje gradbenega dovoljenja. Iz objektivnih razlogov, na primer varstvo okolja, odobri podaljšanje štiriletnega roka in iz utemeljenih razlogov odobri enkratno podaljšanje. Predlagani zakon o pospešitvi postopkov za realizacijo projektov TEN-T predstavlja pomemben korak k poenostavitvi postopkov, kar bo prispevalo k hitrejši in bolj učinkoviti izvedbi ključnih infrastrukturnih projektov. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlog zakona prinaša pomembne izboljšave za hitrejšo realizacijo projektov TEN-T, kar bo imelo pozitivne učinke tako na gospodarsko povezovanje v regiji kot na pospešitev izgradnje temeljne

Hvala, spoštovana predsednica, za dano besedo. Lep pozdrav državnemu sekretarju s sodelavko, kolegicam in kolegom! Zakon o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja je, v imenu poslanske skupine, zelo pomemben in potreben. Namen zakona TEN-T je prenos direktive 2021/1187 EU v slovenski pravni red v celoti. Zakon pospešuje postopke za izdajo dovoljenj, ki so potrebna za izvajanje projektov za točno določene odseke koridorjev jedrnega omrežja TEN-T, ki potekajo skozi Republiko Slovenijo in so opredeljeni v 3. členu tega zakona. Vrsto projektov, vezanih na prometno infrastrukturo TEN-T, in sicer gradnja, novogradnja, prilagoditev in sprememba določenega odseka prometne infrastrukture TEN-T, katerih cilj je izboljšanje zmogljivosti, varnosti in učinkovitosti te infrastrukture in katerih izvedba mora biti obremenjena s sklepom o obremenitvi projekta TEN-T z izdajo gradbenega dovoljenja pri novogradnjah v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo ali odločajo varnostne organe pri novogradnjah, če je za vzdrževalna dela to v javno korist. Eden izmed ukrepov je tudi določitev časovnega okvira za skrajšanje postopkov, potrebnih za odobritev izvajanja projektov. Projekti TEN-T in roki za njihovo izvedbo so jasno opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in v operativnem načrtu vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025. Zakon navaja, da morajo biti ti projekti obravnavani prednostno. Zakon TEN-T TEN-T skladno z direktivo 2021/1187 EU zajema predhodno določene čezmejne povezave in manjkajoče povezave v koridorju jedrnega omrežja TEN-T in projekte v zvezi s koridorji jedrnega omrežja v vrednosti več kot 300 milijonov evrov. Zakon TEN-T določa časovni okvir postopkov od priglasitve projekta s strani investitorjev organov TEN-T po sprejetju uredbe v državnem prostorskem načrtu do izdanega gradbenega dovoljenja oziroma po sprejetju investicijskega programa, če se projekt načrtuje v vzdrževalnih delih v javno korist v obdobju štirih let. V Slovenski demokratski stranki, kot sem že uvodoma povedal, se nam zdi ta zakon pomemben, ampak smo razočarani, ker je v tem zakonu dosti nejasnosti, neskladja, problem je tudi časovni okvir, predvsem pa so težava tega zakona tudi administrativni postopki, tako da v Slovenski demokratski stranki ta zakon ne bo dobil podpore. Hvala.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 **prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v okviru skrajšanega postopka.**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 Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani kolegice, kolegi! V tem sklicu državnega zbora smo o sistemu in konceptih šolske prehrane razpravljali že večkrat, pravzaprav je to, če me spomin ne vara, že četrta novela tega zakona v našem sklicu. Pred približno enim letom, na redni junijski seji leta 2023, smo sprejeli zakon, s katerim smo od 1. 9. 2027 omogočili brezplačna šolska kosila za vse otroke, ne glede na to, iz kakšnih družin prihajajo. To smo naredili s 1. 9. 2027 zato, ker vemo, da trenutno dobro delujoč sistem šolske prehrane v tem obdobju med takrat sprejetim zakonom in letom 2027 potrebuje določene adaptacije, določene prilagoditve, določene nadgradnje, zato smo se takrat odločili, da za obdobje od junija 2024 pa do septembra 2027 dvignemo cenzus 2027 dvignemo cenzus oziroma popolno subvencijo za četrti dohodkovni razred in polovično subvencijo za peti dohodkovni razred. Nam se zdi pomembno, da so v tem vmesnem času, dokler ni sistem dokler ni sistem za vse enak, brezplačen, socialne stiske naših otrok čim manjše. Zato s tem predlogom zakona predlagamo, da tudi v šolskem letu 2026/27 ta cenzusa veljata, torej da bo tudi v šolskem letu 2026/27 šolska prehrana za otroke iz četrtega in petega dohodkovnega razreda brezplačna. pričakujem, da boste vse poslanke in poslanci ta zakon podprli, tako kot smo ga že na matičnem delovnem telesu. Lahko rečem, da se tudi veselim tega, da bo končno s 1. 9. 2027 ta sistem potem zaživel v polnosti. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Spoštovani, vsi lepo pozdravljeni! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 13. redni seji letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Gradivo, ki je bilo posredovano odboru v zvezi z obravnavo predloga zakona, je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. K predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi. Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, predstavnica Zakonodajno-pravne službe ter predstavnica Državnega sveta. Predstavnik predlagatelja je na seji odbora predstavil predlagano spremembo in pojasnil razloge zanjo. Predstavnica Vlade je poudarila, da Vlada podpira predlog zakona, saj zagotavlja zaščito najbolj ranljive skupine učencev. Zakonodajno-pravna služba pa k besedilu predloga zakona ni imela pripomb. Predlog zakona je podprla tudi Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino. Njena predstavnica je na seji izpostavila, da je prehrana v šolah dobro organizirana, kakovostna in dostopna. Dodala je, da je komisija že ob obravnavi novele zakona iz leta 2023 podprla brezplačna kosila za vse šoloobvezne otroke, vendar je že takrat opozorila na nekatera odprta vprašanja v zvezi z izvedbo, ki jih je tokrat ponovno izpostavila, in sicer so to vzpostavitev ustrezne infrastrukture, kadrovska organizacija in zagotovitev finančnih pogojev za izvedbo organiziranja brezplačnih kosil na vseh osnovnih šolah in v vseh občinah. Opozorila je tudi na problem zavržene hrane in poudarila, da je treba predvideti ureditev upravljanja s presežki hrane. Dodala je, da se je komisija seznanila tudi s pojasnili ministrstva v zvezi s še veljavnimi rešitvami glede subvencioniranih kosil za socialno najbolj ranljivo skupino otrok, in sicer, da je vprašanje glede izpostavljenosti otrok s pravico do subvencioniranega kosila odveč, saj so ti podatki anonimizirani. Komisija je namreč izpostavila skrb, da takšna rešitev oziroma delitev lahko omogoča dodatno razslojevanje otrok. Članice in člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. Odbor je nato glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Predstavnikov Vlade ni, tako da sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Kolegi in kolegice! Z današnjim predlogom zakona odpravljamo manjše neskladje v določilih zakona, ki ureja šolsko prehrano. Lansko leto smo namreč sprejeli novelo Zakona o šolski prehrani, s katero smo omogočili brezplačno šolsko kosilo za vse učence od 1. septembra 2027 naprej. Zato, da bi zaščitili socialno najbolj ranljive skupine učencev, smo sprejeli tudi določila o prehodnem obdobju, s katerimi smo omogočili brezplačno kosilo za vse učence od prvega do četrtega dohodkovnega razreda, ki se upošteva pri upravičenosti do otroškega dodatka do 1. septembra 2026, medtem ko so učenci iz petega dohodkovnega razreda upravičeni do 50 % subvencije do 1. septembra 2027. To pa, na žalost, pomeni, da bi bili učenci socialno najbolj ogroženih družin v šolskem letu 2026/2027 v slabšem položaju kot otroci iz petega dohodkovnega razreda, ker ne bi bili upravičeni do brezplačnega šolskega kosila. Zato je treba trenutno veljavni zakon spremeniti tako, da bodo tudi učenci od prvega do četrtega dohodkovnega razreda upravičeni do brezplačnega šolskega kosila tudi v šolskem letu 2026/2027, torej do 1. septembra 2027, ko bodo do brezplačnega šolskega kosila upravičeni vsi učenci, ki obiskujejo osnovno šolo. Poslanska skupina bo predlagano spremembo novele Zakona o šolski prehrani soglasno podprla, saj zagotavlja socialno zaščito otrok iz socialno najbolj ogroženih družin in enake možnosti v primerjavi z drugimi otroci. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica, v njenem imenu dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani vsi prisotni! Z dotičnim predlogom zakona se spreminja 7. člen veljavnega zakona na način, da se veljavnost pravice do subvencioniranega kosila za ranljive skupine učencev, to se pravi od prvega do četrtega dohodkovnega razreda, gledano na povprečni mesečni družinski dohodek na osebo, s 1. septembrom 2026 podaljša do 1. septembra 2027. Do uveljavitve postopnega prehoda do brezplačnega kosila za vse učence, ki se na kosilo prijavijo, kot opredeljeno z novelo Zakona o šolski prehrani iz leta 2023, se tako po novem podaljša zaščita ranljivejših skupin učencev, ki bodo še naprej upravičeni do subvencije za kosilo tudi po prvotno predvidenem roku. V Levici zagovarjamo model brezplačnega javnega šolstva, dostopnega vsem. Sistem vzgoje in izobraževanja mora biti javen, brezplačen ter usmerjen tudi v preseganje neenakosti, družbenih in razrednih razlik, udejanjen pa s strani pedagoške stroke in zaposlenih. V Levici zatorej že vseskozi zagovarjamo model zagotavljanja brezplačnega kosila za vse učence, in sicer v obliki javnega servisa. Šolska prehrana je v osnovnih šolah v Sloveniji že sedaj zgledno organizirana, kar pa ne pomeni, da to področje to področje ni odprto za nove izboljšave. Zavedamo se tudi težav glede pomanjkljive infrastrukture za izvedbo storitev prehrane v šolah, zlasti kar se tiče šolskih kuhinj, jedilnic oziroma razdelilnic kosil, seveda pa tudi kadrovskih težav oziroma zagotavljanja strokovnega osebja za izvedbo priprave brezplačnih kosil na vseh osnovnih šolah in v vseh občinah. Menimo tudi, da je zelo pomembno, da je celoten sistem subvencioniranja kosil in uvedbe brezplačnih kosil za vse učence urejen na transparenten način prijav na kosilo v izogib nastanka presežkov hrane oziroma zavržene hrane. Zato morajo šole vzpostaviti učinkovit nadzor nad prijavami na kosila in monitoring glede presežkov in ostankov hrane. Le to omogoča smotrno načrtovanje obrokov in nabavo surovin. Nekateri gostinski lokali pri nas že regulirajo načrtovanje jedilnikov na način brez zavržene hrane, morebitne presežke pa dnevno predajo nevladnim organizacijam, ki presežke hrane razdelijo pomoči potrebnim. Kar je najbolj pomembno, otrokom je od malih nog treba privzgojiti spoštljiv odnos do hrane in zdravega prehranjevanja, kar kajpada ni le dolžnost šole, ampak predvsem družine. Predlog spremembe zakona v Levici podpiramo. Hvala lepa. Kolegica Vera Granfol bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Uvodoma naj poudarim, da je Slovenija ena od držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana. Naša država je po sistemu umeščenosti v šolski sistem, dostopnosti glede na socialni položaj, predvsem pa po kakovosti ponujenih obrokov in živil zagotovo v svetovnem vrhu. Tega se moramo zavedati. Ena od ključnih nalog države in vsakokratnega ministra za izobraževanje je vsem šolajočim zagotoviti varno in zdravo šolsko okolje, navsezadnje otroci v šolah preživijo dobro polovico svojega časa. V ta okvir nedvomno sodi tudi zagotavljanje ustreznih dnevnih obrokov. Zato še enkrat poudarjam, ena od prioritet naše vlade je, tako kot je to zapisano tudi v koalicijski pogodbi, zagotovitev brezplačne šolske prehrane. Pred skorajda točno enim letom, 28. 6. 2023, je ta sklic državnega zbora sprejel novelo Zakona o šolski prehrani. Zavedamo se, da je vsakršen poseg v sistem organizirane šolske prehrane poseg v kompleksen preplet dejavnikov, kot so kadrovske, prostorske in organizacijske zmožnosti ter opremljenost posameznih šol. Prav tako uvedba brezplačnega kosila v osnovnih šolah terja tudi večja vlaganja v posodobitev kapacitet in infrastrukture šolskih kuhinj in jedilnic ter zahteva spremembo pri organizaciji razdeljevanja kosil, zato smo kot uporabo določb prvotne novele določili 1. 9. 2027. Da bo vmesni čas za otroke in njihove starše finančno lažji, smo hkrati dodatno dvignili cenzus za subvencionirano prehrano za četrti in polovico petega dohodkovnega razreda. Z novelo, ki je danes pred nami, pa omenjeno pravico omogočamo tudi za šolsko leto 2026. Z namenom zagotovitve večje socialne varnosti, torej tudi učencem, katerih starši so del prvega, drugega, tretjega in četrtega dohodkovnega razreda, z novelo tako predlagamo, da se postopnost prehoda na ureditev brezplačnega kosila za omenjene učence v letu 2026 ne prekine. Tako bodo najranljivejši tudi v letu 2026 še vedno upravičeni do subvencije kosila, kot je to veljalo do sedaj. Predlog zakona bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli. Hvala lepa.

Najprej, da bo jasno, v Poslanski skupini SDS bomo podprli novelo Zakona o šolski prehrani. Moramo pa opozoriti, da sta današnja razprava in celoten zakon skoraj nepotrebna, če ne bi bila koalicija leta 2023 trmasta in ne bi poslušala mnenja Poslanske skupine SDS, ker smo ravno na to, kar ta zakon sedaj rešuje, tudi opozorili, da bo leta 2026 nastala pravna praznina. Takrat nas niste poslušali in ste seveda morali sedaj narediti en krog, da rešujete to, kar takrat zaradi trme niste reševali. Skratka, v Poslanski skupini SDS podpiramo predlog Zakona o šolski prehrani, kajti vseskozi, vsaj kar sem jaz v Državnem zboru, smo se nekako skušali dokopati do tega, da bodo imeli in otroci v osnovni šoli in tudi otroci oziroma dijaki v srednji šoli brezplačen topel obrok. Leta 2007 oziroma leta 2008 smo že uredili toplo prehrano za slovenske dijake in dijakinje. Nenazadnje smo v tem mandatu kot Poslanska skupina SDS dvakrat predlagali podoben zakon, torej zakon glede toplega obroka v osnovnih šolah. Če bi bila koalicija na začetku tega mandata manj trmasta, bi verjetno, če že ne s šolskim letom 2024/2025, pa zagotovo s šolskim letom 2025/2026, imeli že vsi slovenski otroci v slovenskih osnovnih šolah na voljo, na razpolago topel obrok, ki bi jim ga plačala država. Ampak, kot rečeno, sedaj se ukvarjamo z letnicama 2026 in 2027 in verjamem, da bo naslednja vlada, ki bo verjetno drugačna kot ta, sledila noveli tega zakona in uresničila to, kar v tem zakonu piše. Bi pa v Poslanski skupini SDS opozorili še na eno zadevo. Veliko je bilo lansko leta govora o tako imenovanem pilotnem projektu, ko naj bi nastala v eni, dveh ali treh šolah ta kuhinja, po kateri bi potem sledile vse ostale šole in ostale občine. Ampak glej ga zlomka, od septembra 2023 do julija 2024 se na tem projektu ni zgodilo nič.

državni sekretar, o tem pilotnem projektu pa vsaj na odgovore na naša poslanska vprašanja ni nikjer ne duha ne sluha. Ampak kje je problem? Ne samo v tem, da govorimo o pilotnem projektu, ki ga ni, govorimo o pilotnem projektu, ki je del zakonske materije. Skratka, ta koalicija, ta vlada krši lasten zakon na tem področju. Nas v Poslanski skupini SDS skrbi, da se bomo tam nekje malo pred 1. 9. 2027 spraševali, zakaj sistem ne funkcionira. Takrat verjetno tistih, ki so vehementno obljubljali, kako bo ta pilotni projekt zaživel in bo dal neke odgovore in tudi smernice za nadaljevanje urejanja šolske prehrane, prehrane, niti ne bo več v Državnem zboru. Zato s tega mesta apel predstavnikom resornega ministrstva, da, prvič, spoštujejo zakonsko materijo, in drugič, v praksi izvedejo to, kar v tem zakonu piše glede pilotnega pilotnega projekta. Skratka, kot rečemo, prazen žakelj ne stoji pokonci, zato želimo, da čim prej vsi slovenski otroci v osnovnih šolah dobijo 100-odstotno plačano šolsko prehrano. Še enkrat, zakon bomo v Poslanski skupini SDS podprli. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica Iva Dimic. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Spoštovana predsednica, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Leto dni nazaj sprejeta novela Zakona o šolski prehrani se danes že prvič spreminja. Zakon predvideva, da se do 1. 9. 2027 s postopnim širjenjem kroga upravičencev zagotovi brezplačno kosilo vsem osnovnošolcem, ki se bodo na kosilo prijavili. Več kot očitno je, da je nekaj šlo narobe pri datumih in je potrebna sprememba, da se subvencionirano kosilo nemoteno zagotovi za otroke iz družin v četrtem dohodkovnem razredu do leta 2027. Danes, dobro leto po sprejetju zakona, pa žal še vedno prejemamo številna opozorila, da so zastavljeni cilji zagotavljanja brezplačnih kosil po slovenskih osnovnih šolah zahteven projekt tudi za občine in vodstva šol. Vlada je namreč obljubila, da bo s finančnimi sredstvi pomagala pri prostorski in kadrovski izpeljavi projekta ter zagotovila finančna sredstva občinam in šolam. Na ministrstvu so tudi dejali, da bi bilo treba pred uvedbo zagotavljanja kosil v okviru javne službe ugotoviti, ali je z drugačno organizacijo dela mogoče premostiti prostorske težave in težave pri vedno večjem pomanjkanju kadra, s katerimi se spoprijemajo šole. zakonom je bil predviden pilotni projekt osrednje šolske kuhinje, kjer bi lahko pripravili večje število zdravih obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi izsledkov navedenega projekta pa je bila predvidena tudi možnost oblikovanja ustreznih kadrovskih normativov. V Novi Sloveniji pa želimo opozoriti tudi na hudo pomanjkanje kuharjev in kuharskih pomočnikov, ne samo po osnovnih šolah v Sloveniji, ampak tudi v vrtcih, domovih za starejše, dijaških domovih in drugih sorodnih institucijah. Njihovi dohodki so nizki, spadajo v plačno skupino J, kjer jim država doplačuje do minimalne plače. Kdo se bo še odločal za take in podobne poklice? Kdo bo še želel delati v javnih ustanovah, ki zagotavljajo zgolj minimum od minimuma? V Novi Sloveniji ponovno poudarjamo, da je stvar koalicije, da pomaga občinam ustanoviteljicam šol, da lahko do dneva izvajanja tega zakona razširijo jedilnice in zagotovijo dovolj usposobljenega kadra. V zadnjem letu ni bilo narejenega skoraj nič in povsem upravičeno se župani obračajo na nas. Upamo si trditi, da je bil zakon, ki se začne v polnosti izvajati leta 2027, sprejet na zalogo, in žalosti nas, da vlada ni imela poguma zagotoviti te pravice takoj, ampak jo je preložila na neko drugo vlado. V nasprotnem primeru bi že sedaj imeli rezultate pilotnega projekta in bi bil pripravljen akcijski načrt ter zagotovljena sredstva v proračunu. Vendar pa vsega tega žal še vedno ni. Ker pa gre pri današnjem predlogu zakona le za tehnični popravek v dobro otrok, ga bomo v Novi Sloveniji podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja predlagatelja Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav tudi gostjam z Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo vložili in predlagamo Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1L). Otroci so naše največje bogastvo. Otroka ščitijo mednarodni temeljni pravni dokumenti s področja varovanja človekovih pravic in Splošna deklaracija človekovih pravic Organizacije združenih narodov. Ustava Republike Slovenije zavezuje državo, da mora otroku zagotoviti posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Otroci po Ustavi Republike Slovenije torej uživajo posebno varstvo in skrb, človekove pravice in temeljne svoboščine pa uživajo otroci tudi v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. S pričujočo novelo Kazenskega zakonika v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo dopolnitev, da je osebam, mlajšim od 18 let, prepovedano vsiljevati, prikazovati oziroma dajati kakršnekoli vsebine, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, in seveda spremembo spola ali homoseksualnost. Prav tako je tovrstno tematiko prepovedano oglaševati ter otroke motivirati k razmišljanju, ali so morda drugega spola, kot so jim ga na osnovi fizičnih lastnosti telesa določili ob rojstvu. Obveznost države, ki izhaja iz Ustave Republike Slovenije, je zagotoviti takšno pravno okolje in sistem, ki bo zagotovil zaščito otrokove samoidentitete, ki jo ima že od rojstva. Pri tem moramo torej kot država zagotavljati takšno pravno okolje, sistem in vzgojo, ki bodo zagotavljali, da se občutljive in težko razumljive vsebine okrog spolne identitete otrokom predstavlja primerno njihovi starosti. Le tako se lahko doseže zdravo in primerno okolje za zdrav telesni in duševni razvoj otroka. Žal se v zadnjem času s strani skupin LGBTQ+ dogaja aktivizem in tako rečeno posiljevanje heterospolnih oseb s teorijo spolov. Še posebej neprimerno in škodljivo pa je, da so nekateri agresivni aktivisti za svoje ciljne skupine vzeli naše najmlajše. Tako obstaja vedno več občutljivih in težko razumljivih vsebin, ki se jih posreduje otrokom, med drugim tudi takih, ki jih otrok do določene starosti lahko napačno razume in lahko zato škodljivo vplivajo na otrokov razvoj. Da, žal se to dovoli prikazovati otrokom tudi v vzgojnih ustanovah. Tega ne moremo dovoliti, ker je neprimerno in škodljivo za zdrav telesni in duševni razvoj otrok, iz katerih bo zrasla tudi naša zdrava ali manj zdrava družba. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da imajo po Ustavi Republike Slovenije starši pravico vzgajati otroka skladno s svojimi vrednotami. Ker pa pošljejo svoje otroke v vrtec in šolo, ne morejo ves čas bdeti nad njihovim varstvom in tudi nad določenimi morebitnimi zlorabami omenjenih aktivistov LGBTQ+, zatorej naj tisti, ki imajo pač druge posebne vrednote in ideologije, le-te zadržijo zase, stran od otrok ter izven vzgojnih ustanov. Da bi zaščitili starše in njihove ustavne pravice, ki se jih očitno krši, ter da bi zaščitili pravice otrok, ki se jih očitno krši, v Slovenski demokratski stranki predlagamo dopolnitev Kazenskega zakonika, in sicer se dodaja nov 149.a člen. Ta se torej dopolni tako, da bo poslej veljala izrecna prepoved dostopa do pornografskih vsebin za otroke ter tudi prepoved posredovanja tistih vsebin in gradiv otrokom, ki prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, ter prepoved spodbujanja k spremembi spola ali k homoseksualnosti, saj bo poslej to kaznivo dejanje. Hvala lepa. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade mag. Andreji Kokalj, državni sekretarki na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Pred nami je ponovno v obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek ponovno posredovala skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Poslanci predlagajo, da se v Kazenski zakonik doda novo kaznivo dejanje, nov 149.a člen z naslovom Kršitev pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja z biološkim spolom in spolno identiteto. Vlada predlagane dopolnitve Kazenskega zakonika ne podpira, ob tem pa ugotavlja, da gre za popolnoma enak predlog zakona, kot ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec v zakonodajni postopek že vložila enkrat letos, namreč 20. marca 2024. Vlada Republike Slovenije je svoje takratno mnenje Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala 17. aprila 2024. Na svoji 19. seji 23. aprila 2024 je Državni zbor Republike Slovenije že odločil, da takratni predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Tokratni predlog zakona ni popravil niti redakcijskih napak, ki so bile očitno prenesene že iz prejšnjega predloga zakona. Razlogov za nasprotovanje je več. Poslanci v uvodnem delu vladnega gradiva navajajo številne konvencije, vendar po mnenju Vlade navedene konvencije ne nalagajo obveznosti določitve kaznivega dejanja, kot je predlagano. Republika Slovenija je doslej ratificirala že vse navedene konvencije in njihovim zahtevam tudi prilagodila kazniva dejanja v Kazenskem zakoniku ali pa določila nova kazniva dejanja, gre predvsem za kazniva dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki se v določenem delu nanašajo na mladoletne žrtve. Drugi razlog, da Vlada predlagane dopolnitve Kazenskega zakonika ne podpira, je naslednji – precejšen del znakov predlaganega kaznivega dejanja je že pokrit z drugimi kaznivimi dejanji v Kazenskem zakoniku, ki so oblikovana ali novelirana prav prav na podlagi navedenih konvencij. Navedeno se pokaže, ko predlagani nov 149.a člen KZ-1 primerjamo z že določenimi kaznivimi dejanji, na primer predlagani novi 149.a člen KZ-1 med drugim inkriminira tudi prikazovanje pornografije mladoletnim osebam, njihovo pridobivanje za izdelavo takih vsebin in podobno. To je že določeno kot kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva v 176. členu KZ-1. Inkriminacija iz že veljavnega 176. člena KZ-1 je do določene mere celo širša, saj pornografskim vsebinam dodaja tudi vse drugačne seksualne vsebine. Poleg tega je v tretjem odstavku predlaganega novega 149.a člena KZ določeno kaznivo dejanje odgovorne osebe, ki bi omogočilo, da bi bile pornografske vsebine, spodbujanje ali prikazovanje odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali prikazujejo predstavo s tako vsebino, uvrščene v vzgojno-izobraževalni proces, učbenike in podobno. Vlada Republike Slovenije poudarja, da če gre za pridobivanje mladoletnih oseb za sodelovanje v pornografskih ali drugače seksualnih vsebinah ali pa za razširjanje takih vsebin, so taka dejanja kazniva že po veljavnem 176. členu KZ-1, tudi če bi bila storjena v vzgojno-izobraževalnem procesu. Še bi lahko naštevala dele besedila, kjer predlagano novo kaznivo dejanje inkriminira dejanja, ki so po veljavni zakonodaji že sedaj določena kot kazniva. Prav tako so pristojni strokovni organi s področja pravosodja podali negativna mnenja glede predloga te novele Kazenskega zakonika, in sicer, Državnotožilski svet meni, da je predlog zakona diskriminatoren in opozarja na neskladje s prepovedjo diskriminacije po 14. členu Ustave Republike Slovenije in 14. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Sodni svet pa ugotavlja, da je predlog zakona pomanjkljiv, saj ni strokovno ustrezno utemeljen, zato se do njega sploh ni mogoče opredeliti.

Hvala lepa za besedo. Ne vem, ali sem že imel v življenju toliko deja vujev, kot sem jih doživel v Državnem zboru. Mislim, da je to že peti ali šesti primer, da je bil zakon praktično takoj po zavrnitvi brez kakršnihkoli spremenjenih družbenih okoliščin v enaki obliki vložen v zakonodajni postopek. Spet se torej soočamo s predlogom, po katerem bi bilo tako javno kot zasebno izražanje o spolnih vlogah in spolni usmerjenosti, ki ni enaka tej, kot jo ima kot normalno v mislih predlagatelj, kaznovano z več leti zapora. Predvajanje Disneyjeve risanke Mulan, posnetki slovenskega nastopa na Evroviziji leta 2002 in klasično rimsko-grško gledališče bi postali strogo kaznovani delikti zoper javno in zasebno moralo. Medtem pa po ulicah na neprijavljenih na neprijavljenih shodih nekaznovano paradirajo neonacisti, napadajo knjigarne, policija pa insinuira, da so si te knjigarne za napade krive same. Predlagatelj pa bi ljudi pošiljal v zapor zato, ker bi v kontekstu izobraževanja, umetniškega izražanja ali pa zato, ker preprosto želijo govoriti o tem, kako živijo in dojemajo svet, brez sramu povedali, da je običajno, da moški ljubi moškega, da ženska ljubi žensko ter da se spol, ki ti je pripisan ob rojstvu, ne sklada nujno s spolom, ki ga zase dojemaš. Nima smisla poudarjati, da za večinsko prebivalstvo da za večinsko prebivalstvo te omejitve ne bi veljale. Moški, ki ljubijo ženske, ženske, ki ljubijo moške, za svoje izražanje o teh temah ne bi šli v zapor, prepričan pa sem, da bi jim predlagatelji za vse muke, ki jih trpijo v tem mavričnem svetu, postavili kak spomenik ali dva. Dovolj je svetohlinjenja in nestrpnosti, dovolj hinavščine in neprestanih poskusov kriminalizacije kakršnekoli drugačnosti, dovolj teh deja vujev, ko se po poslušanju šestih ur blatenja ljudi, malo drugačnih od nas, ki ki želijo med nami živeti z istimi pravicami, kot jih imamo ostali, čez dva meseca ista tema kot kača, ki žre svoj rep, ponovno pojavi. Če se samo spomnim pogromov, širjenja strahu, nestrpnosti in sovraštva v družbi ob sprejemanju Družinskega zakonika, ki odpravlja neenakost istospolnih kjer se je podlo zlorabilo babice, dedke, otroke, svetega Petra in še vse ostale brez vsakršnih osnov in le na podlagi nestrpnosti do ene skupine državljanov, zavržno in nesprejemljivo. V Poslanski skupini Levica menimo, da je zakon povsem neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Uzakonja sovraštvo in nestrpnost, desničarsko sovraštvo in nestrpnost in močno upamo, da ga na svojih mizah ne vidimo nikoli več. Hvala lepa. Poslanska skupina Svoboda je naslednja, kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani poslanke in poslanci, državljanke in državljani! Danes je ponovno pred nami predlog spremembe Kazenskega zakonika, ki ga je v proceduro vložila Poslanska skupina SDS že pred kratkim. Predlog je že bil zavrnjen, nima možnosti za sprejetje, SDS pa še nadalje ovira delo Državnega zbora, onemogoča racionalno in ekonomično delovanje izvoljenih poslank in poslancev Državnega zbora, ki jih davkoplačevalci niso izbrali zato, da se tukaj igrajo kot v peskovniku brez vseh odgovornosti do proračuna, iz katerega smo plačani. Smiselno bi bilo seveda spremeniti Poslovnik Državnega zbora, ki bi takšne zlorabe onemogočal, a za spremembo potrebujemo dvotretjinsko večino, le-te pa brez sodelovanja opozicije ne bomo dosegli. Dobro spisani akti bi namreč onemogočali zlorabe, kar pa ni v interesu opozicije. Vlaganje identičnih zakonodajnih predlogov znova in znova, vedoč, da možnosti za uspeh ni, ni namreč nič drugega kot zloraba in trošenje davkoplačevalskega denarja. Kot zadnjikrat bomo tudi danes glasovali proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagatelj se v predlogu zakona sklicuje na 56. člen Ustave Republike Slovenije ter na številne konvencije, ki jih je že ratificirala Republika Slovenija. Predlagatelji pomen izpostavljene določbe ustave in vsebino konvencij tudi v tokratnem predlogu Kazenskega zakonika razlagajo tako, da to ustreza cilju, ki ga zagovarja določena politična opcija, tako v Republiki Sloveniji kot tudi širše. Predlagatelji problematiko razlagajo z napačnega vidika, ko trdijo, da gre za nagovarjanje oziroma napeljevanje mladoletnih oseb k neskladjem med biološkim spolom in spolno identiteto, čemur v novem členu dodajo še spodbujanje ali prikazovanje spremembe spola ali homoseksualnosti ter prikazovanje pornografije, ter ob tem obravnavanim konvencijam ponovno pripisujejo, da določajo varstvo otrok pred neskladjem med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika, čeprav so v obravnavanem delu namenjene varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem. Slovenija je že ratificirala vse konvencije, konvencije, ki jih predlagatelji navajajo, in njihovim zahtevam tudi prilagodila kazniva dejanja v Kazenskem zakoniku ali pa določila nova kazniva dejanja. Gre predvsem za kazniva dejanja od 170. do 176. člena zakonika, ki inkriminirajo tako posilstvo in spolno nasilje kot tudi kasnejši obliki po modelu afirmativnega soglasja s spolno zlorabo slabotnih oseb, spolne napade na osebe, mlajše od 15 let, pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene, kršitve spolne nedotakljivosti in zlorabo položaja, zlorabo prostitucije ter prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva, ki se v določenem delu nanaša na žrtve, mlajše od 15 let, v večjem pa na žrtve, ki so mladoletne osebe, torej do 18. leta starosti. Konvencija Sveta Evrope recimo v 18. členu določa kaznivo dejanje spolne zlorabe, pri čemer državam članicam prepušča določitev starosti, pod katero je sodelovanje v spolnih dejanjih z otrokom prepovedano. V Republiki Sloveniji je bilo že pred ratifikacijo konvencije določeno, da je starost, pri kateri je že mogoče govoriti o soglasju k spolnim dejanjem, 15 let, zato so kazniva dejanja iz 18. člena konvencije v Kazenskem zakoniku inkriminirana v 173. členu, kadar gre za osebe oziroma žrtve, ki so mlajše od 15 let, v zvezi s starejšimi žrtvami pa v 170., 171., 172. in 174. členu KZ-1. Kaznivo dejanje v zvezi z otroško prostitucijo iz 19. člena konvencije je določeno v 175. členu, ki v zvezi z mladoletnimi žrtvami določa kvalificirano obliko kaznivega dejanja s strožjo predpisano kaznijo in določa tudi kaznivo dejanje tistega, ki po taki prostituciji posega. od 20. do 22. člena konvencije določa kazniva dejanja v zvezi s pornografijo, ki so ustrezno določena v 176. členu, tako z vidika prikazovanja takih gradiv osebam, mlajšim od 15 let, kot tudi z vidika sodelovanja mladoletnih oseb do 18. leta starosti v takih vsebinah. Glede pridobivanja otrok za spolne namene prek informacijsko-komunikacijskih tehnologij iz 23. člena konvencije pa je relevanten 173.a člen KZ-1. Kot problematično ocenjujemo tudi, da gre pri obravnavanem predlogu zakona za posredno kriminaliziranje oseb, ki jih še posebej skozi obrazložitve predloga izpostavljajo predlagatelji. Kazenski zakonik ni primerno mesto za izvajanje ideološkega oziroma kulturnega boja. To ni zakon, namenjen izživljanju šovinističnih frustracij posameznikov, ki še vedno živijo v času, kjer istospolna usmerjenost predstavlja bolezen. V tretjem odstavku predlaganega novega 169.a člena je določeno kaznivo dejanje odgovorne osebe, ki je omogočila, da se obravnavane vsebine uvrščajo v vzgojno-izobraževalni proces, v učbenike in podobno. Povedati je treba, da če gre za pridobivanje mladoletnih oseb za sodelovanje v pornografskih ali drugače seksualnih vsebinah ali pa za razširjanje takih vsebin, so taka dejanja kazniva po veljavnem 176. členu KZ-1, tudi če bi bila storjena v vzgojno-izobraževalnem Nikakor pa s tem ne moremo enačiti seznanitve ali ozaveščanja mladoletnih oseb o različnih vidikih spolnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki ne more in ne sme biti kaznivo. 6. člen Konvencije Sveta Evrope določa obvezo, da vsaka država pogodbenica sprejme zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da otroci med osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem pridobijo informacije o tveganjih spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe ter načinih lastne zaščite, ki so prilagojene njihovi razvojni stopnji. Predlog zakona, ki je pred nami, je pravno skrpucalo, obremenjeno z ideološko zaslepljenostjo in nazadnjaško percepcijo medsebojnih odnosov, ki bi v našem sistemu bolj kot v današnji čas sodilo v obdobje pred drugo svetovno vojno. Poslanski skupini Svoboda nas zanimata sedanjost in prihodnost. Ne bomo še nadalje trošili davkoplačevalskega denarja z razpravami, ki so že bile izvedene pred kratkim in jih ni nikakor mogoče zajeziti po želji predlagatelja. Začnite se ukvarjati z resnimi težavami v naši državi, kot to počnemo sami. Uničili ste, kar se je uničiti dalo, država je prežeta s korupcijo, uničili ste sistem plač v javnem sektorju, v zdravstvu in tako dalje, mešate pa meglo s takšnimi populističnimi temami temami ter se greste teater, namesto da bi delali. Vlada Roberta Goloba je znižala stopnjo brezposelnosti, rekordno v zgodovini Slovenije. Junija je bila najnižja v zgodovini samostojne Slovenije. Ob prevzemu Vlade je bila inflacija 10-odstotna, sedaj je 2,6-odstotna. Beležimo drugo najvišjo rast industrijske proizvodnje v Evropski uniji. Javni dolg smo znižali za 5,2 bruto domačega proizvoda, smo pod povprečjem Evropske unije. Slovenska podjetja imajo rekordne dobičke in gospodarsko rast. Počrpali smo vsa sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, izvršili smo rekorden dvig pokojnin, pa minimalne plače in tako naprej. To so dejstva o vladi Roberta Goloba, gospe in gospodje, državljanke in državljani. To je tudi razlog, da SDS ali pa NSi vlagata takšne populistične, nestrokovne in nestrokovne in pravno nesprejemljive predloge. To je odvračanje pozornosti od dejanskih uspehov naše vlade, in čas je, spoštovana koalicija, da tudi začnemo te dejanske uspehe komunicirati.

hvala za besedo. Tudi predhodnici hvala za ta predvolilni vložek. S predlogom zakona, ki je pred nami, se zagotavlja uresničevanje vsebine določb Ustave Republike Slovenije, ki varuje pravice otrok in mladostnikov, ter določb Deklaracije o otrokovih pravicah, Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki urejajo varstvo pravic otrok in mladostnikov. V zakonu se v skladu s predlogom dodaja člen, ki na novo kot kaznivo dejanje opredeljuje kršitve pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja med biološkim spolom in spolno identiteto. Kot poglavitno rešitev se uvaja splošno načelo, da je osebam, mlajšim od 18 let, prepovedano dajati, vsiljevati ali prikazovati kakršnekoli vsebine, oglase, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost. Prav tako je tudi pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah, predvsem pri vsebinah spolne vzgoje, prepovedano širiti in spodbujati vsebine, ki prikazujejo ali spodbujajo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola in homoseksualnost. S predlogom se torej v prvi vrsti poskuša zaščititi otroke v njihovem najbolj občutljivem obdobju odraščanja. Če zadevo pogledamo z vidika tega, kar govori Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, in sicer v svojih členih od 18. do 20., kjer konvencija državam pogodbenicam nalaga, da se kot kazniva dejanja opredeli točno ta ravnanja, ki jih kot kazniva opredeljuje predlog. Zavedati se moramo, da živimo v svetu, kjer nas na tak ali drugačen način preplavljajo različne informacije, pogostokrat zavajajoče. KZ-1, ki je bil sprejet leta 2008 in potem nekajkrat noveliran, vendar sprejete novele ne naslavljajo problema, ki je predmet današnjega predloga. V nekaterih državah so na podoben način že implementirali zakonodajo, ki ščiti otroke pred takim ali drugačnim eksperimentiranjem v njihovi najbolj občutljivi dobi. Seveda ima vsak pravico, da si življenje uredi na način, kot si ga sam najbolje zamisli, vendar pa je obveznost staršev, države kot tudi skupnosti, da otrokom do njihove polnoletnosti omogočimo čim bolj zdravo okolje za odraščanje brez nepotrebnih stresov. V Poslanski skupini bomo predlog sklepa,

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Poglavje 16, Kazniva dejanja zoper človekove pravice in temeljne svoboščine, se razširi z novim 149.a členom z naslovom Kršitev pravic s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv za vsebino neskladja med biološkim spolom in spolno identiteto. Osnovna oblika novega kaznivega dejanja torej določa, da se z zaporom do treh let kaznuje oseba, ki mladoletnika izpostavi vsebinam, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, oziroma spremembo spola ali spodbujajo ali prikazujejo homoseksualnost. Kvalificirane hujše oblike kaznivega dejanja pa med drugim določajo še, da se odgovorna oseba, ki omogoči, da so navedene vsebine uvrščene v vzgojno-izobraževalni proces v učbenikih, delovnih zvezkih ali drugih publikacijah, kaznuje z zaporom od treh do osmih let. Samo besedilo predloga zakona je zapisano mogoče nekoliko pomanjkljivo, saj izpušča vprašanje staršev oziroma njihovega soglasja za nekatere vsebine. Predlagano besedilo bi namreč z zaporno kaznijo v višini treh let kaznovalo tudi starše, ki svoje otroke izpostavijo vsebinam istospolnosti. Gre torej za vprašanje, ali je dopustno otroke izpostavljati takim vsebinam ter kakšna je vloga staršev pri tem. Starši se v praksi soočajo z resničnim problemom, da se pri različnih dejavnostih njihove otroke brez njihovega vedenja in soglasja izpostavlja vsebinam alternativnih spolnih ideologij. Legebitra je za pedagoške delavce na primer pripravila priročnik, ki učitelje usmerja k pripravi tako imenovanih LGBTQ delavnic že za otroke, stare devet let, ki vključujejo tudi vsebine transspolnosti oziroma spreminjanja spola. Taka ravnanja so nedopustna, saj kršijo avtonomijo staršev. Nova Slovenija bo predlog zakona podprla, saj se nam zdi izjemno pomembno, da se prvenstveno zavarujejo pravice otrok ter pravice in odgovornost staršev. Nihče namreč nima pravice namesto staršev odločati, ali jih bo izpostavil tovrstnim vsebinam ali ne. Šola oziroma izobraževalni proces mora ostati ideološko nevtralen prostor, za nazorsko-vrednotno vzgojo

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Slovenija je demokratična in pravna država, ki vsem svojim državljankam in državljanom zagotavlja vse temeljne pravice, ki so navedene v ustavi, oziroma prav vse pravice, ki pripadajo nam vsem kot človeškim bitjem. Med njimi sta v 14. členu Ustave zagotovljeni tudi popolna enakost pred zakonom vseh državljanov in sočasna prepoved kakršnekoli zakonske diskriminacije na podlagi spola, narodnosti, rase, vere, gmotnega stanja ali političnega prepričanja. Istospolne osebe so po določilih Ustave Republike Slovenije in vse ostale veljavne zakonodaje glede svojih pravic izenačene z vsemi ostalimi državljani, kar velja seveda tudi za transspolne osebe. Homoseksualnost in transspolnost nista kaznivi dejanji ne v Sloveniji ne v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in ne v nobeni drugi pravni oziroma demokratični državi na svetu. Oboje je v resnici nezakonito samo v državah, ki se na človekove pravice in na državljanske pravice požvižgajo, na primer v Savdski Arabiji, Iranu, Severni Koreji. Ta predlog izhaja iz absolutno napačnih izhodišč. Ta predlog pod krinko zaščite otrok in mladoletnih oseb ruši temeljni pravni red Slovenije, ruši ustavo, ruši tudi mednarodno sprejete konvencije oziroma jih razlaga prav nasprotno od duha, v katerem so bile sprejete. Tega predloga Socialni demokrati seveda

Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Imamo samo dva prijavljena. Boste kot predlagatelj? /

da nas je na volitvah v Državni zbor podprlo 23,48 % volivcev, če bi zdaj zraven prišteli še eno poslansko skupino, s katero delimo podobno mnenje okrog te dopolnitve Kazenskega zakonika, pa nas bilo 30 %, od 1 milijona 200 tisoč ljudi je to okoli 400 tisoč državljanov. Kot poslanci mi zastopamo te državljane in te starše. Ti starši nas opozarjajo na to, kako se vpliva v vzgojno-izobraževalnem sistemu in drugje na njihove otroke in na naše mlade državljane. Zaradi tega, tudi če bi še trikrat vložili, ne vem, kaj bi bilo narobe, kot pravi ena od poslanskih skupin v svojem stališču, da je to zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Delamo svoje delo in tudi verjamem, da 95 % ljudi v tej državi

pravi: »Kdor osebi, mlajši od osemnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni in drugi predmeti vsebine, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost ali prikaže predstavo s to vsebino, da se kaznuje z zaporom do treh let.« Torej, želimo bolj, če tako rečem, določno opredeliti, kaj so kazniva dejanja in širimo v tem členu nabor kaznivih dejanj, za katera menimo, da so nedopustna. Verjamemo tudi, da bi morali biti tisti aktivisti, ki pač pridejo skozi določene kanale v naše vzgojne ustanove in tam širijo to ideologijo spolov, ustavljeni. Na žalost so naši starši nemočni, kajti večino dneva je seveda otrok ali v vrtcu ali v šoli. Potem seveda ti vplivi lahko povzročajo to, da bomo imeli v naši državi med mladostniki še večjo zmešnjavo, kot jo že imamo.

dopolnitve ne podpira, potem tudi sklenem, da je bila zadeva, kot smo že rekli, v preteklosti že vložena, potem, če tako rečem, se tudi gospa sekretarka naveže na 176. člen Kazenskega zakonika ki si ga, pa sicer jaz nisem pravnik, popolnoma različno razlagamo. Tukaj ni nič dorečenega okoli tega, kaj smo mi želeli doseči z dopolnitvijo, in sicer, da se ne vsiljuje ideologije spola. Tukaj so samo težja kazniva dejanja, recimo spolna zloraba in tako naprej, verbalna in slikovna pa dejansko tukaj niso določena, zaradi tega je ta 149.a člen gotovo na mestu.

interspolnih oseb, ker vemo, za kaj gre, ampak mi imamo dejansko s strani določenih agresivnih aktivistov vpliv in ti otroci v šoli, stari recimo devet, deset let in tako naprej, so potem podvrženi nekemu razmišljanju, ali si fantek ali si punčka. Torej, če on ni nikoli prej na to pomislil, da ima kakšno težavo, če se je, ne vem, pri desetem letu otrok zaljubil v sošolca, potem verjamemo, da je pač takšen, istospolen, drugačen, in to ni nič narobe, ampak če pa on dejansko posluša,

če rečemo tako, zaide in več ne ve, kdo je on, se pravi, ali je moški ali je ženska. Potem se dogaja, da hodi mesec dni s fantom, pa spet mesec dni s punco, pa spet s fantom. To se dogaja. Tukaj pa potem moramo reči, da takšno eksperimentiranje privede do, če tako rečem, preveč razuzdane družbe. Potem gremo naprej. Mi želimo, da bi bili naši mladostniki dobra družba, dobri državljani, zaradi tega jim tudi želimo, da se vzgajajo zdravo, tako telesno kot tudi duševno. Še enkrat, kot pravim, naši državljani, naši starši so nas na to opozorili in zaradi tega tudi vlagamo

glede tega, kaj so naše korenine in kaj je potem tista osnovna celica družine, ki sta oče in mama, to seveda zagovarjam. Moramo tudi vedeti, da so v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji že prišle na ogled določene odmevne TV-oddaje in določene, če tako rečem, posledice tega, kaj se je dogajalo, da so tam tudi v šolskih okoliših nagovarjali otroke, da bi si morda spremenili spol, če so seveda bili negotovi. Če so to naredili zelo rano, potem je to velik problem, da so se začeli zdraviti za spremembo spola. Jaz sem recimo pred časom pogledal tudi eno TV-oddajo, ko gospa pride k zdravniku, kirurgu, ki jo je operiral, prej je bil to moški, zdaj pa poskusila znova operirati nazaj v moškega. Resnično. On pravi, glejte, tako pa ne gre, ampak ona vsaki dve leti dejansko drugače čuti, kaj je. Tukaj seveda verjamem, da nismo

Toliko, da smo si na jasnem. Zdaj pa imamo razpravo. Kolega Tanko, vi ste edini prijavljeni. Izvolite. **JOŽE TANKO Ksenofobije, to se pravi straha pred kakšnimi takimi predlogi, ki jih predlaga nekdo, ki drugače gleda na kakšno stvar, je v tem Državnem zboru veliko, vsak dan jo lahko doživljamo. Najprej bi se obregnil ob to, da ta novela ruši pravni red. Prav v ničemer ne ruši pravnega reda, z nobeno stvarjo, ker če bi vi to želeli povedati, da kje ruši pravni red, bi morali kar povedati, kje. Zdaj spet namigujete na tisto zadevo, da gre za zlorabo predloga. Če ruši pravni red, imate ustavni člen in in tako naprej in boste povedali, kje to karkoli ruši. V ničemer ne ruši pravnega reda. Člen ustave, ki to ureja, je zelo nedvoumen – otroci uživajo posebno varstvo. Vzgoja otrok je stvar staršev, ni to stvar ene vzgojiteljice ali ene učiteljice ali enega učitelja, to je stvar staršev. Vse tisto, kar se zdaj poskuša vsiliti v vzgojo, je pač nekaj, kar posega v pravice staršev. Če se starši niso odločili za te zadeve in jih tudi ne podpirajo, potem jih ne more tudi vaš zakon ali pa vaš odnos do določene skupnosti. Ne more. To vam ustava ne dopušča in ne dovoljuje. Državna sekretarka se je tu sklicevala tudi na dva dopisa, ki smo jih dobili, eden je dopis Državnotožilskega sveta, eden je dopis Sodnega sveta. Veste, taka dva dopisa sta ti dve instituciji poslali tudi recimo pri Zakonu o kazenskem postopku, ki ga je vložila koalicija, in tudi pri Zakonu o parlamentarni preiskavi, ki ga je vložila predsednica. Niti eden od teh dopisov ni bil upoštevan. Niti toliko, da bi si vzeli teden dni več časa, da bi se usedli z njim in pogovorili. Toliko o tem, ko se sklicujete na neke dopise institucij, ki so v tej državi. državi. Mednarodne konvencije obstajajo. Vi pravite, da ste to v celoti implementirali, da so v našem Kazenskem zakoniku v celoti implementirane določbe teh konvencij. Če boste pogledali pravno ureditev, ki je napisana v obrazložitvi zakona za Avstrijo, Francijo, Italijo, Češko in Hrvaško, ki so podpisnice istih konvencij, potem boste videli, da to, kar trdite, ne drži. Določeni segmenti iz teh konvencij so izpuščeni in niso zajeti v naši kazenski zakonodaji. Državna sekretarka lahko to demantira, ampak če boste šli pogledat primerjalno analizo, boste videli, da ima Francija te stvari drugače urejene, da ima Italija to drugače urejeno, da ima Avstrija to drugače urejeno in bolj podrobno, podrobno, s posebnim poudarkom imajo urejen tisti del, ki zadeva varovanje in zaščito otrok. Tako to je. In ta predlog, ki ga predlagamo, pravzaprav v ničemer ne odstopa od rešitev, ki so v tej primerjalni analizi zapisane za teh štiri ali pet držav. Če to ni res, bi lahko v vašem stališču, stališču vlade, ali pa v stališču poslanskih skupin to demantirali. Citirani so členi njihove zakonodaje, ki urejajo zaščito otrok pred vdorom takih vsebin v obdobju, ko niso polnoletni oziroma ko nimajo še statusa opravilno sposobne osebe.

tudi cel kup aktivistov, ki hodijo od vrtcev do osnovnih šol in razlagajo določene vsebine. Tu po Ljubljani, pa še kje, imate cel kup zastav pri šolah, LGBT prijazna šola. imate še kakšni drugi zadevi prijazno šolo ali samo LGBT? Imate kakšni drugi vrednoti prijazno šolo ali prijazen vrtec? Ali to velja samo za LGBT? Jaz mislim, da se moramo v šolskem prostoru posvečati izobraževanju na primeren način. Šolski sistem brez teh okraskov, o katerih zdaj govorimo, bi bil zelo spodoben. To, kar pa zadeva razvoj osebnosti v tako ali drugo smer, je pa stvar osebnosti same in odloča takrat, ko je polnoletna, in nobene pravice ne daje ustava in ne noben zakon komurkoli, da hoče nekaj doseči s promocijo določene vsebine, ki je ki je taka, da lahko vzbuja težave pri mladostnikih, pri otrocih v vrtcu, v osnovni šoli ali kjerkoli. Zakaj bi imeli verouk LGBT v osnovni šoli? To je to.

kjer otroci še niso polnoletni, naj bodo ločeni od teh vsebin. Naj se sami iščejo, naj se najdejo, naj se usmerijo in tako naprej. Ne potrebujete v osnovni šoli nobenega profesorja za spolno usmerjenost,

usmerjate. Če bi se tako dobro ukvarjali s šolskim sistemom, potem ne bi drseli po lestvicah PISA ne vem kam navzdol. S tem se ukvarjajte. To je vaša primarna naloga, tako resorja za šolstvo, predšolsko vzgojo in še za kaj drugega. S tem se ukvarjajte, to je problem Slovenije ta trenutek na področju izobraževanja. Pismenost pada, razumevanje pada, znanje matematike in ne vem česa pada, znižujete kriterij za slovenski jezik, celo na maturitetni ravni in tako naprej. S tem se ukvarjajte in to počnite tako, da bo koristilo slovenski družbi, ne pa z raznimi zadevami, ki niso in ne prispevajo k ničemur, pa tudi k rodnosti ne, mimogrede. Z demografijo se ukvarjajte. To je ključen problem Slovenije. Jaz ne vem, tu sem poslušal podatke o vrhunskih dosežkih vlade Roberta Goloba. Naštejte mi ukrep, s katerim ste to dosegli. Povejte mi, s katerimi ukrepi ste to dosegli. To je bila vaša razprava. Gospodarske kazalce so zdaj dobili šele po tem, ko ste dosegli odstavitev ali pa odstop direktorja statističnega urada.

Mislim, da je treba na tem področju zadeve urediti in da je treba slediti vsem tem konvencijam, ki te zadeve urejajo, tako kot so sledile ostale države, tako kot so to uredile Avstrija, Francija, Italija in tudi še kakšna druga država. Jaz mislim, da je treba narediti vse, da se stanje na področju šolstva, izobraževanja, vzgoje, uredijo tako, kot morajo biti urejene. Se pravi, primarna pristojnost je pristojnost staršev. Vsi vdori, ki niso v skladu z interesi staršev, pa se pač dogovorite z njimi, če hočete, s tistimi, ki to želijo, ampak generalno pač teh stvari ne morete urejati drugače kot tako, da to preprečite in da se to karakterizira kot kaznivo dejanje. Ne more biti drugače.

Ista skupina ljudi, podobna skupina ljudi ali pa enako mislečih ljudi to zagovarja – vdor teh stvari v šolski prostor. Točno to! To, kar ste dali na referendum, zadeva v veliki meri tudi probleme šol. Če boste pogledali podatke, boste tudi tam videli, kakšen je porast uporabe drog med osnovnošolsko mladino, pa se s tem ne ukvarjate. S tem se ne ukvarjate! Jaz mislim, da je treba tem stvarem enkrat narediti konec. Treba je skrbeti za boljšo prihodnost, tudi kar zadeva izobrazbo in mentalno zdravje slovenskega naroda. Ne samo to, da se, bi rekel, vse te vogue zadeve vlačijo po šolskem prostoru.

Hierarhije človekovih pravic ni, spoštovani kolega. Otrokove pravice niso nad ostalimi in obratno, tako da kar se tiče človekovih pravic, so vse v isti liniji. Prehajamo v sklepni del splošne razprave.

kolegica Nataša Sukič, upam, da ste poslušali. Govoril sem o otrokovih pravicah in o pravicah staršev

to vam hočem povedati. Podučite se, to so osnove. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Besedo ima najprej mag. Andreja Kokalj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Kratko bi se odzvala samo glede inkriminacije spolne zlorabe otrok ter pojasnila, da 176. člen KZ-1 določa kazniva dejanja s področja kakršnekoli pornografije, kazniva je tako izdelava kot tudi posest, in s tem povezane povezane zlorabe mladoletnih. Kaznivo je tudi prikazovanje otrokom do 15 let. To krajevno ni zamejeno, torej je kaznivo tudi v vrtcih in šolah. Spolne zlorabe otrok z drugimi spolnimi dejanji pa so na primer določene tudi v 173. členu KZ, pa tudi v nekaterih ostalih členih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Sklepno bi tudi izpostavila, da je v tretjem odstavku predlaganega novega 149.a člena KZ-1 določeno kot kaznivo dejanje odgovorne osebe, ki bi omogočala, da so obravnavane vsebine uvrščene v vzgojno-izobraževalni proces, učbenike in podobno. Kot smo uvodoma izpostavili, poudarjam, da če gre za pridobivanje mladoletnih oseb za sodelovanje v pornografskih ali drugače seksualnih vsebinah ali pa za razširjanje takih vsebin, so taka kazniva dejanja po veljavnem 176. členu KZ-1, tudi če bi bila storjena v vzgojno-izobraževalnem procesu, pri tem pa ne smemo enačiti seznanitve ali ozaveščanja mladoletnih oseb o različnih vidikih spolnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki ne more in ne sme biti kaznivo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima še predstavnik predlagatelja Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, še enkrat, spoštovana podpredsednica, tudi za vsaj poskus korektnega vodenja te seje, torej [imamo] različna mnenja. Ja, ozaveščanje. Hvala lepa za pojasnila, ampak ozaveščanje se potem pa ne sme preleviti v motiviranje. Tukaj pa se lahko zelo hitro prestopi mejo, in to še posebej takrat, ko so v izobraževalni proces vključene tudi osebe, ki so dejansko prišle iz enega spola v drugi spol

izobražujemo vsebine in dajemo mladini znanja, da bodo s temi znanji postali uspešni državljani in da bo država imela tudi potem, če tako rečem, uspešno napredovanje med našimi kolegicami, članicami Evropske unije? Glede tega morda to, da smo se pogovarjali tudi v stališčih, kakšni so veliki gospodarski vlade pod vodstvom Roberta Goloba, tudi v stališčih, se pravi koalicija si je vzela v svojem stališču nekako pravico, da so se malo pohvalili, so izrabili in izkoristili prostor. Tukaj imam članek iz 9. 7., spremenjena zakonodaja o čezmejnem opravljanju storitev je prizadela 2 tisoč 500 slovenskih podjetij. Na to opozarjajo Albert Kekec iz ŠGZ, Miha Senčar iz podjetja Tenzor in Marjan Žargi iz MZK Elektro in računajo, da bi lahko bilo problem za 25 do 35 tisoč delavcev, to se pravi, takšni veliki uspehi našega gospodarstva. Še enkrat, gremo k temu, da smo želeli naše najmlajše zavarovati pred temi občutljivimi vsebinami in ker ker se nam je postavilo vprašanje, ali je dopustno otroke izpostavljati takim občutljivim vsebinam, za katere še niso zreli, ter kakšna je vloga staršev pri tem. Starši se v praksi soočajo z resničnim problemom, da se pri različnih dejavnostih njihove otroke brez njihovega vedenja in soglasja izpostavlja izpostavlja vsebinam alternativnih spolnih ideologij. Tega, kot smo že rekli, v Slovenski demokratski stranki ne podpiramo, zato apeliramo, da se naš predlog, in sicer dopolnitve Kazenskega zakonika, podpre. Hvala lepa.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 Nek interes za razpravo se je pojavil, se pravi, da začenjam s prijavo. Vlada se mora tudi prijaviti, če želi.

Nisem se mislil oglasiti, ker je predvsem to, kar danes spremljamo v Državnem zboru, taka zelo shizofrena razprava, ampak sem rekel, pa vseeno, da v teh petih minutah naredim eno tako šah mat potezo

in tudi Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo navajate danes v stališčih in v vseh vaših razpravah, bi bilo treba mogoče malo bolje prebrati in ne tolmačiti po svoje, predvsem v svojo korist. Kako je urejeno v Kazenskem zakoniku vso to prikazovanje in tako dalje, je bila vlada jasna, ampak kot smo spet slišali iz razprave SDS, njih najbolj zanima, kdo koliko časa preživi s kom v spalnici. To je poglavitni problem, in to pri točki Kazenskega zakonika. Prosim, še enkrat, kadar operiramo z besedami o nekih ideologijah,

to zame ni dokazano dejstvo, ampak nikakor ne morem temu nasprotovati, da bi nekomu odrekel pravico do svoje lastne veroizpovedi. Dajmo biti čisto konkretni in jasni, za kaj pravzaprav gre v tem predlogu zakona. Ne gre za vašo skrb do otrok, žal ne gre, temveč gre za spodbujanje sovraštva, in to na način, da se deli ljudi. To je tudi vaše orodje. Vendarle so le manjša skupina, recimo upokojenci so nekoliko večja skupina, če se že malo poigravamo s temi številkami, kakor se je tudi vaš poslanec prej s tem poigraval, čeprav ni vprašal vse skupine ljudi, ali se strinjajo s takim načinom ali ne, ampak ja, izberete si volilno telo, s katerim se da manipulirati in ga je najlažje zavajati. Danes smo slišali tudi grozno mešanje vseh pojmov in hvala bogu imamo nekatere danes tukaj prisotne v Državnem zboru, ki so jasno razčlenili, kaj, do katere meje je lahko nekaj kaznivo, kaj pa več ne more biti. To je v bistvu nekako tudi tako, kot da otrokom recimo v enem šolskem sistemu sploh ne bi dopovedali, da so recimo medvedje nevarni ali pa da je kačji ugriz nevaren, bi nekako to zatajili. To je recimo en tak predlog, ki ga danes opozicija v Državnem zboru tudi predlaga. Vi Vi ste v nekaj pač prepričani, kar sploh ni dokazano. Torej trdite, kot smo prej slišali, kakšno težavo imajo zdaj Združene države Amerike s tem hipermenjavanjem spolov.

jaz se res vprašam, kdo je v tej točki oziroma danes v tej dvorani toliko nor, kdor ne zna pogledati v nedemokratične države. Lahko pogledamo tudi recimo v Pakistan in kakšne so to travme in muke vseh skupnosti Mislim, da se tega ne vidi. Lahko pa za konec dodam samo še eno stvar, kako sprevrženi, nesramni in pritlehni ste s tem predlogom zakona, jasno, ponovno ste pokazali, kako prozorni ste v vseh teh pridevnikih, ki sem jih pred kratkim izrekel. V glavnem, za konec pa si bom izposodil še par besed ene moje kolegice poslanke – homofobije ne pozna niti ena živalska vrsta, razen ene. Hvala.

jih imam med prijatelji in tako naprej. Vendar govorimo o tem, da te stvari ne morejo posegati v predšolski in šolski prostor.

Pustite, da ljudje dozorijo in se odločajo po svoji vesti in tako naprej. Tu nima noben nič. To, kar vi govorite, mešate te stvari s tem, kar sem jaz govoril. Mi smo za to, da se zaščiti otroke – ta hip do polnoletnosti, če bo kakšna druga meja oziroma znižano do kakšne druge meje, dokler niso sposobni sami razumsko odločati, samostojno. O ničemer drugem ne govorimo. Kdor vsiljuje te stvari takrat, ko niso potrebne, ko so prezgodnje, pač to opredelimo v tem primeru kot kaznivo dejanje. To je to. to. Tisti, ki to posreduje, bodisi prek medijev ali pa na kakršenkoli drug način, pač stori kaznivo dejanje. To stori v Franciji, to stori v Angliji, to stori v Avstriji, to stori v Italiji. imate točno napisane člene, kako je to opredeljeno in na kakšen način. Glede tega se opredelite. Zakaj neka svobodna Francija, ki je pojem vrenja revolucionarnih idej, to opredeljuje kot kaznivo dejanje? Francija v Evropi. lahko to kdo razloži, da ima to Francija v kazenskem zakoniku, da ima to Avstrija v kazenskem zakoniku in da ima to Italija v Kazenskem zakoniku? Pri nas je to ksenofobno dejanje. To je ista zadeva. Treba je postaviti zadeve tako, da se pojavijo ob primernem času. Tovrstno izobraževanje, ki se ga greste s temi priročniki, ki jih pošiljate v vrtce in osnovne šole, ni primerno in pravilno, ni v pravem času za te otroke. Če ne, bi lahko postavili izobraževalni sistem tudi drugače, tudi z drugimi vsebinami, ki so težje razumljive in tako naprej. Hvala lepa.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

predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer Gordani Pipan, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica Državnega zbora! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odlok o strategiji upravljanja naložb države je temeljni akt upravljanja, ki opredeljuje razvojne usmeritve Republike Slovenije kot delničarke ali družbenice gospodarskih družb, ki opredeljuje in razvršča na strateške, pomembne in portfeljske naložbe ter določa posamezne strateške cilje strateških naložb. Opredeljuje tudi splošne usmeritve pri upravljanju stvarnega premoženja in terjatev, ki so po prenehanju Družbe za upravljanje terjatev bank prešle v last Slovenskega državnega holdinga. Predlog odloka črpa razvojne usmeritve iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in Strategije razvoja Slovenije 2030 ter v povezavi z drugimi zakoni ter nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi akti oblikuje splošne razvojne usmeritve, ki jih mora Slovenski državni holding upoštevati pri upravljanju družb v državni lasti. Ključen ekonomski cilj predloga odloka je dvig produktivnosti, za doseganje katerega morajo biti SDH in družbe s kapitalsko naložbo države pri svojih strategijah poslovanja bolj ambiciozni in povečevati produktivnost oziroma dodano vrednost na zaposlenega, tudi z izvajanjem investicij v trajnostne vire energije, razvojem zaposlenih, njihovega delovnega okolja, delovnih procesov in korporativnega upravljanja ter z vlaganji v raziskave in razvoj. Predlog odloka obravnava skupaj 84 družb s kapitalsko naložbo države. Med njimi je 34 strateških družb, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje, ki so povezani z upravljanjem državne infrastrukture in javnih služb, varnostnimi cilji, razvojnimi cilji in drugimi cilji, pri katerih se upoštevajo pomembni družbeni interesi. Pomembnih naložb, v katerih želi Republika Slovenija ohraniti ključne razvojne dejavnike, je osem, portfeljskih, s katerimi poskuša doseči izključno gospodarske cilje, pa je 42. Slovenski državni holding mora skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu obvezno upoštevati cilje iz Odloka o strategiji upravljanja naložb države ter jih podrobno opredeliti za posamezne družbe v letnem načrtu upravljanja, njihovo izpolnjevanje ovrednotiti v merilih za merjenje uspešnosti poslovanja družb v državni lasti. SDH o upravljanju naložb četrtletno poroča Vladi Republike Slovenije in Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ. Sistem korporativnega upravljanja družb v državni lasti v skladu z odlokom in na njegovi podlagi sprejetih aktih upravljanja se ob upoštevanju zakonskih načel skrbnosti, odgovornosti, neodvisnosti, gospodarnosti in preglednosti sklene z letnim poročilom, s katerim Slovenski državni holding Državnemu zboru razkrije poslovanje družb v državni lasti ter njihovo izpolnjevanje ciljev odloka v skladu z letnim načrtom upravljanja in merili. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Tinetu Novaku. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Lep pozdrav prav vsem! Odbor za finance je torej na 21. seji dne 27. 6. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi ministra za finance je predstavnica ZPS na kratko predstavila ključne pomisleke iz pisnega mnenja. Izpostavila je pripombe, vezane na nujnost posodobitve nekaterih podatkov, uskladitve podatkov s podatki iz sodnega registra ter pripombo o ponovnem razmisleku glede umeščanja družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., med strateške naložbe, saj bodo z uveljavitvijo nedavno sprejetega Zakona o Kobilarni Lipica nastopile nekatere spremembe. Dodala je še, da je večina pripomb iz pisnega mnenja upoštevana z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. V nadaljevanju je predstavnik Državnega sveta predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter razloge, zaradi katerih komisija predlagani odlok podpira. Kot pozitivno so ocenili, da se po novem jasneje ločuje kapitalske naložbe na družbe v upravljanju Vlade in na družbe v upravljanju SDH ter da je bil predlog strategije deležen širše javne obravnave in nato usklajen z večino deležnikov. V razpravi so članice in člani odbora poudarili, da strategija upravljanja kapitalskih naložb države iz leta 2015 potrebuje nadgradnjo, predvsem v luči dogajanj v svetu. Tako je tudi z vidika varnosti in sodelovanja z mednarodnimi partnerji pomembno, da Slovenija ohrani določene strateške naložbe. Glede posameznih naložb je bilo izpostavljeno, da zaradi sprememb na trgu Telekom Slovenije ne bo imel več takšnega položaja, kot ga predvideva strategija, pri naložbah v turizmu pa bo treba poiskati ustrezne strateške partnerje, saj so pri nekaterih družbah potrebna velika vlaganja. V nadaljevanju je bilo še izpostavljeno, da so se od leta 2015, ko je bila sprejeta prejšnja strategija, nekatere družbe slabo prodale. V tej luči je bilo postavljeno tudi vprašanje, kako se bo meril ekonomski cilj strategije, to je dvig produktivnosti, in ali bo prispeval k temu, da se ne bodo ponavljale pretekle napake pri razpolaganju z naložbami države. S strani nekaterih članic in članov je bilo izpostavljeno, da so kriteriji priprave obravnavanega predloga odloka nejasni, pri nekaterih družbah pa so bile potrebne prilagoditve. Po drugi strani je bila izražena podpora prehodu študentskega doma Korotan iz portfeljske v strateško naložbo zaradi pomembne funkcije krepitve sodelovanja z matično državo, ki jo ta opravlja. Izpostavljeno je bilo tudi, da predlog odloka sledi Strategiji razvoja Slovenije 2030 in agendi Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, kar bo prispevalo k uresničitvi trajnostnih ciljev. Članice in člani so ministru postavili tudi nekatera dodatna vprašanja glede njegovih pogledov na prodajo naložb v kmetijstvu, sodelovanja DSU na področju stanovanjske politike, upravljanja naložb v energetiki ter smiselnosti prenosa vodnogospodarskih podjetij iz pomembnih v portfeljska, predvsem v luči lanskih poplav. Minister je seveda podal dodatna pojasnila na vprašanja, postavljena v razpravi. Izpostavil je, da se kazalnik produktivnosti meri po dodani vrednosti na zaposlenega, dodatna pojasnila pa vsebuje tudi predlog odloka. Glede kmetijskih zemljišč je pojasnil, da je vprašanje treba nasloviti prek področne zakonodaje. Poudaril je še, da je vloga DSU na področju stanovanjske politike vzporedna, kar bo prispevalo k več javno dostopnim stanovanjem. Področje vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč pa deluje prek koncesij, zato ocenjuje, da poseg v lastništvo ni smiseln.

s katerim država sporoča svoje cilje pri upravljanju kapitalskih naložb v njeni lasti. Po letu 2015 tokrat prvič sprejemamo nov odlok o strategiji, kjer so poleg usmeritve pri upravljanju kapitalskih naložb tokrat opredeljene tudi usmeritve glede stvarnega premoženja in terjatev, s katerimi po prenehanju DUTB upravlja SDH. Prvi odlok je bil sprejet eno leto po sprejetju Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki je uvedel sistem korporativnega upravljanja družb v državni lasti v skladu s smernicami OECD. Po svoji vsebini ni pravni, temveč bolj politični akt oziroma ne bolj, predvsem politični akt, saj opredeljuje politiko Republike Slovenije glede upravljanja njenih naložb. Kot tak ne more ustvarjati pravnih učinkov, saj svojo moč črpa iz avtoritete in pomena, ki ga nosi Državni zbor v državni ureditvi. Če pa avtopsiramo tokratni predlog odloka kot celoto, je opazno predvsem to, da trenutna koalicija nima nikakršnega namena odprodajati premoženja v državni lasti, saj velja kvečjemu obratno. Pri nekaterih naložbah smo celo stopili korak naprej k njihovi zaščiti, tak primer je na primer družba Telekom. Po vseh kalvarijah v času vlade Mira Cerarja, ko se je v slogu telenovel odločalo o njegovi prodaji, saj je bila družba klasificirana kot portfeljska, bo Telekom z novo strategijo postal pomembna naložba, saj je lastnik ključne komunikacijske infrastrukture v Sloveniji, ki pa je neločljivo povezana z dejavnostjo družbe. Poudariti še velja, da se z novim odlokom o strategiji nadaljuje profesionalno korporativno upravljanje z državnim premoženjem, kot je bilo zastavljeno že leta 2015. Žal so vsaj nekje do obdobja bančne sanacije pri nas vladajoči z državnim premoženjem ravnali relativno stihijsko, predvsem pa je bilo preveč vpletanja politike, po sprejetju strategije pa se je donos na kapital portfelja Republike Slovenije že v v prvem letu povečal na 4,7 % in je naraščal do leta 2019, ko je znašal 6,9 %. V letu 2020 pa se je seveda zaradi posledic pandemije zmanjšal na 4,3, med okrevanjem v letu 2021 pa spet povečal na 6,1, nato pa v naslednjem letu zaradi posledic energetske krize upadel na 1,5 %. Donosnost kapitala pa še vedno ostaja eden ključnih ciljev. Ciljni ROE celotnega portfelja še vedno tako ostaja na ambiciozni ravni 8 %. Ključni ekonomski cilj strategije pa je dvig produktivnosti, torej da družbe z danimi sredstvi naredijo več. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v EU je leta 2022 znašala 69 tisoč evrov, Slovenija pa je bila z zneskom 600 evrov pod tem povprečjem oziroma na 15. mestu med 27 članicami EU. Odlok o strategiji prav tako določa kot ključno nalogo družbe DSU izvajanje gradnje dostopnih javnih najemnih stanovanj, kar sledi vladni zavezi o stanovanjski politiki kot eni od strateških prioritet. Cilj razvoja gradnje in upravljanja javnih najemnih stanovanj ne bo ustvarjanje čim večjega donosa, ampak minimalnega donosa z ohranjanjem vrednosti vložka, pri čemer se bo upoštevala ciljna vrednost donosa na vložena lastna sredstva v višini največ 3,5 % letno. Strategija postreže tudi z nekaterimi novostmi, kot je na primer obvladovanje tveganj. Vse nedavne krize so namreč opozorilo, da so krize na področju gospodarstva vse bolj pogoste in večdimenzionalne. Zato je glavno vodilo SDH kot upravljavca, da v svoje poslovanje ter letne in strateške načrte vključi načrte za obvladovanje tveganj. Spoštovani! Gre za enega pomembnejših aktov, ki ga sprejema Državni zbor, ki postavlja gabarite upravljanja z 11-milijardnim premoženjem, ki je v lasti nas vseh. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je pripravljen temeljito in skrbno in da bo omogočil nadaljnjo profesionalno upravljanje z državnim premoženjem. Zgodovina nas namreč uči, da je mešetarjenje z njim in vpletanje politike v vsakodnevne odločitve izjemno slaba alternativa.

Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predstavniki Ministrstva za finance, kolegi in kolegice, lep pozdrav! Odlok o strategiji upravljanja naložb države je dokaj zanimivo branje, predvsem nam je dal nek vpogled, kaj se je v zadnjih devetih letih dogajalo na tem področju, tako glede spreminjanja, procentualno kot tudi številčno, kako so posamezne naložbe prehajale iz strateških v pomembne in portfeljske ali pa obratno, tako je neka zanimiva analiza preteklega stanja. zanimivo je tudi to, kar je na žalost večkrat bolj žalostna zgodba, glede odprodaje državnih podjetij, predvsem pa izkupička od prodaje teh državnih podjetij, kjer najdemo zelo žalostne zgodbe, kot so na primer določene banke, Abanka, Gorenjska banka, pa tudi določenih podjetij, kot so na primer Adria Airways, Elan, Pivovarna Laško, Paloma in tako naprej. S tega stališča, kaj se je v preteklosti dogajalo, ko so bili slovenski davkoplačevalci in davkoplačevalke na nek način oškodovani zaradi slabih potez predhodnih uprav teh družb, bank ali pa tudi s pomočjo države, nas, še enkrat, v Poslanski skupini SDS skrbi, da ta Odlok o strategiji upravljanja naložb države ne prinaša varovalk, da se podobne žalostne zgodbe tudi v prihodnje ne bi dogajale. V tej strategiji je tudi par pomembnih momentov, na katere smo v Poslanski skupini SDS na seji matičnega delovnega telesa tudi opozorili. Na primer dvig produktivnosti. Seveda, to se lepo sliši, ampak v nekem finančnem kapitalskem svetu ni dvig produktivnosti tisti, ki bi bil v ospredju, ampak so v ospredju kapitalski dobički. Če se je država odpovedala kapitalskim dobičkom, je potem to škoda za slovenski proračun in škoda posredno tudi za naše državljanke in državljane. V Poslanski skupini SDS sicer menimo, da je razmišljanje o dvigu produktivnosti smotrno, ampak SDH verjetno ni bil ustanovljen s tem namenom, da se ukvarja z dvigom produktivnosti na račun dviga kapitalskih dobičkov, ampak je bil verjetno ustanovljen in verjetno bo tudi kljub zapisanemu odloku oziroma v strategiji upravljanja naložb države tudi v nadaljevanju primarno zasledoval ta fokus čim večjih dobičkov. Skratka, v Poslanski skupini SDS želimo, ko bomo čez par let verjetno spreminjali Odlok o strategiji upravljanja naložb države, da notri ne bomo ugotavljali, da smo v letih 2024, 2025 in 2026 naredili kakšne neumnosti. Tudi pred sprejemanjem tega odloka je bilo kar nekaj javnih razprav glede podjetij, kot sta Telekom in Pošta Slovenije, nenazadnje je bilo tudi rečeno s strani predstavnikov ministrstva, da je bila strategija usklajena z večino deležnikov, nismo pa dobili odgovora, s kom ta strategija ni bila usklajena in tudi zakaj ni bila usklajena. Skratka, dvig produktivnosti pred dvigom kapitalskih dobičkov po našem mnenju v praksi ne bo zaživel. Druga stvar, v tej strategiji je premalo nekih nadzornih mehanizmov, ki bi jih morala Vlada ali pa kdo drug dati podjetju SDH, da ne bi prihajalo do zgodb, o katerih sem prej že malo govoril. Tretja stvar, ki nas zanima in po našem mnenju ni potrebe, da je tako silovito omenjena v tem odloku, je to, da se noter vsepovsod rini enakost spola. Poslanski skupini SDS menimo, da so ljudje na tem področju pomembni zaradi svojih znanj in zaradi kompetenc in ne zaradi tega, ali bomo imeli 50-odstotno enakost spolov pri upravljanju državnega premoženja v nadaljevanju. Žalosti nas tudi, da področju kmetijstva ni namenjena niti ena črka. Prodajali sta se Panvita in Perutnina Ptuj. Država pravi, da ni nič kriva na področju teh prodaj, in nas žalosti, da ni vsaj namignila, da je morda treba tudi področju kmetijstva nameniti več besed pri tej strategiji. Skrbi nas pa tudi to, ker včasih vsaj poslanci opozicije preberemo koalicijsko pogodbo. Ko beremo področje energetike, je ta strategija upravljanja naložb države v obratnem sorazmerju s tistim, kar je v sami koalicijski pogodbi. In za zaključek glede DSU – država ni tista, ki bi se morala primarno ukvarjati z gradnjo stanovanj, ampak bi morala to prepustiti trgu, predvsem občinam in mladim, ki želijo v Sloveniji graditi, ne pa čakati, da jim bo DSU zgradil neko prihodnost. Če bo država glavni pobudnik za izgradnjo javnih stanovanj, bo imela Slovenija en problem več in ne enega problema Skratka, odloka v Poslanski skupini SDS ne bomo podprli. Bil je slabo pripravljen, konkretnih odgovorov nismo dobili, z amandmaji pa ste reševali določene tehnične zadeve, ki bi morale biti rešene pred tem, preden je odlok prišel v Državni zbor. Hvala.

izpostavil tri stvari pri tem, ko obravnavamo ta odlok, se pravi upravljanje s kapitalskimi naložbami države. Prva stvar pa je, da se najprej dotaknem dveh ključnih vsebin. Najprej turistična dejavnost.

kdo upravlja s hotelirstvom, zelo redko dobite, da ima država zraven svoje prste. Sicer v Novi Sloveniji temu ne osporavamo, da je država v solastniškem deležu in da ta naložba ni označena kot portfeljska, ampak je pomembna, s tem dajemo določen znak, da se lahko GDP in tako naprej skozi turistično dejavnost multiplicira. Hkrati pa želimo poudariti, da je državna turistična infrastruktura v zelo slabem stanju in da če že tukaj piše, da je to pomembna naložba, če pogledate hotele in ostale storitve, je pomembno, da smo tukaj odprti in da se pri turistični dejavnosti dobi partnerje, ki bi lahko te hotelske storitve, hotelirske storitve, ostale turistične storitve tudi razvijali. Se pravi, samo državno lastništvo, ta trenutek mislim, da je zlasti Sava skoraj v stoodstotni državni lasti. Tukaj je ogromno manevrskega prostora, da se to državno lastništvo razbremeni z nekim strateškim partnerjem, hkrati vlagateljem, da ne bodo naši hoteli, ne vem, na Štajerskem, Prlekiji in tako naprej, rezervirani samo za avstrijske upokojence, ampak tudi za druge ljudi, višji rang ljudi, ki bodo lahko pač plačali in bomo s tem dvignili turistično ponudbo. Ta trenutek pa je to stanje zelo borno in vidite, da so ti državni hoteli tudi v zelo slabem stanju. Tukaj je strateški vlagatelj nujno potreben. Želim pa se dotakniti še Telekoma Slovenije. Če imamo ta trenutek v svetu res zapleteno geopolitično in geostrateško situacijo, vemo, da so zlasti komunikacije strateškega pomena. Tukaj piše, da je Telekom Slovenije nacionalni operater fiksne in mobilne komunikacije, kar je sicer portfeljska dejavnost, vendar je tudi lastnik ključne komunikacijske infrastrukture v Sloveniji. Gospe in gospodje, s tem, kar počne Slovenski državni holding vizavi enemu izmed komunikacijskih podjetij, ki se je potem dogovorilo za prodajo, Telekom ob tej združitvi in prodaji ne bo več lastnik ključne komunikacijske infrastrukture, ampak bo to torej postalo neko drugo podjetje. Veste pa, se strinjamo, da ni problem privatnega lastništva v komunikacijski infrastrukturi, ampak v določenih varovalkah.

enemu podjetju iz Prekmurja. Tukaj se je naredil 25-kratnik in je bilo to podjetje zdaj prodano enemu tujemu lastniku, ki operira z našo prehrambno industrijo. je kaj strateškega, je strateška tudi prehrambna industrija v teh zapletenih geopolitičnih in geostrateških časih. Tukaj bi pričakovali tudi od Slovenskega državnega holdinga, da bi sprožil kakšne konsekvence, na kakšen način se je v preteklosti obravnavalo prehrambno industrijo industrijo in na kakšen način se bo tudi v bodoče. Se pravi, prehrambna varnost je za to državo res strateškega in ključnega pomena. Ne turizem v tolikšni meri, kot je prehrambna varnost. tega, ker imam za ta dokument pet minut, premalo za obrazložiti vrsto pomanjkljivosti, ga v Novi Sloveniji ne bomo podprli. Par pomembnosti sem naštel. Lahko pa rečem za konec to, da smo ta dokument pričakovali že kakšno leto dni nazaj, da se stvari v svetu in tudi sicer zelo spreminjajo in da je treba imeti v uvidu, da so se te stvari tako močno spremenile, da je prav, da ima država določene varovalke nad stvarmi, zlasti tiste, ki so strateškega pomena, omenil sem komunikacije in tudi prehrano oziroma prehrambno varnost.

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstev! Strategija upravljanja naložb države, ki jo sprejemamo na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu, je ključni strateški dokument, ki opredeljuje in razvršča naložbe Republike Slovenije. Ob sprejemanju prve in doslej veljavne strategije so bile okoliščine in mnenja sodelujočih v politični razpravi precej drugačna od današnjih. Takrat, pred skoraj desetletjem, je velik del slovenske politike zahteval obširno privatizacijo podjetij v državni lasti in treba je bilo vložiti veliko napora v preprečevanje o nujnosti državnega lastništva v ključnih sektorjih in dejavnostih. Tudi po sprejetju prve strategije so mnogi želeli razumeti ta dokument kot podlago za prodajo posameznih podjetij, tudi tistih, ki niso pomenila izpolnjevanja zavez, danih zaradi sanacije bančno-finančne krize. Res je, da mnoga podjetja, vsebovana v doslej veljavni strategiji, niso več v državnem lastništvu. To je žalostna posledica reševanja krize, ki je zaznamovala dobršen del prejšnjega desetletja. mnoga zdrava in koristna podjetja ostajajo v javni lasti in igrajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarskem ekosistemu. Veseli nas, da bo ob sprejemanju te strategije ni več slišati glasov, ki bi zahtevali dodatno razprodajo našega skupnega premoženja. Nova strategija upravljanja državnih naložb ni privatizacijski dokument. Za podjetja v državni lasti opredeljuje razloge lastništva in upravljanja ter pri ključnih podjetjih natančno določa njihove cilje delovanja. Kot to določa krovni zakon, so podjetja razvrščena na strateška, pomembna in portfeljska, pri čemer z zadnjo od navedenih skupin država upravlja tako, da z njimi zasleduje dobiček. Pri pomembnih in predvsem strateških naložbah pa strategija jasno določa, kaj so cilji državnega lastništva in njihov pričakovani sistemski učinek. Nova strategija prinaša tudi novo opredelitev določenih podjetij, ki sledi novim dejstvom. Velik pomen pripisujemo odločitvi, da Telekom Slovenije postane pomembna naložba, kar preprečuje njegovo privatizacijo. Družba DSU kot upravljavec nepremičninskega premoženja pa postaja strateška naložba, saj bo igrala pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju gradnje dostopnih najemnih stanovanj. Strateško ostajajo tudi vse ključne naložbe, kot sta na primer Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav, strategija pa opredeljuje tudi model upravljanja turističnih družb v državni lasti. Pri sprejemanju strategije obžalujemo le, da vlada ni upoštevala novih okoliščin v živilskopredelovalni verigi ter bolj ambiciozno zavarovala tudi državnih naložb v tej panogi, ki je ključna za slovensko prehransko varnost. K temu je pozival poslanec SD Predrag Baković kot tudi pristojni Odbor za kmetijstvo. Kljub temu, da te poteze niso vključene v besedilo strategije, bomo tudi v prihodnje vztrajali, da država uporabi vzvode, ki jih ima na voljo za zavarovanje kmetijskih zemljišč in proizvodnje hrane.

Hvala lepa za besedo. Upravljanje naložb države je področje, ki je bilo v Sloveniji na žalost vedno problematično, od negospodarnega poslovanja državnih podjetij in koruptivnih praks do pozabljenih in zapostavljenih panog ter nepotrebnih privatizacij, ki so bile povrh vsega izvedene tako, da so oškodovale davkoplačevalce. Spomnimo se na posledice finančne krize izpred dobrega desetletja na bančni sektor, ki je bil takrat še pretežno v državni lasti. Izredno tvegane poslovne odločitve v zvezi s kreditiranjem gospodarstva in gospodinjstev ter vprašljivo izvajanje in poročanje o stresnih testih in simulacijah makroekonomskih scenarijev so vplivali na pomanjkanje kapitala, namenjenega kritju slabih posojil. Vse to je povzročilo bančno luknjo, zaradi katere je bilo treba sanirati banke z dokapitalizacijami. Po reševanju bank z milijardami davkoplačevalskega denarja smo bili priča najprej izplačevanju ogromnih bonusov menedžerjem bank, nakar so sledile privatizacije teh istih bank, v katere je država vložila ogromno denarja za smešne zneske. Ravno sanacija bank je skupaj s strožjimi regulacijami bančnega sektorja na ravni Evropske unije pripomogla k povečanju odpornosti bank na šoke in ustrezne likvidnosti. Te banke danes dosegajo rekordne dobičke in izplačujejo rekordne dividende, od česar imajo država in davkoplačevalci bolj malo. Na primer NLB, ki je še edina banka, v kateri ima država lastniški delež, bo letos izplačala rekordnih 220 milijonov evrov dividend. Če bi država imela tričetrtinski lastniški delež namesto četrtinskega, bi samo s prejetimi dividendami lahko pokrila luknjo ZZZS. Prejete dividende so pomemben vir javnofinančnih dohodkov, saj je od leta 2015 do leta 2022 država prejela 1,3 milijarde evrov, SDH pa še dodatnih 400 milijonov evrov. Od tega je bila več kot polovica dividend izplačana ravno iz finančnega sektorja. Ravno zaradi privatizacije bank pa UMAR meni, da nadaljevanje rasti izplačil dividend državi ni pričakovati. Vseeno smo v Levici mnenja, da četudi se je v preteklosti slabo upravljalo z državnim premoženjem, to še ne pomeni, da ni prostora za izboljšavo. Dober primer tega je Kobilarna Lipica, ki je bila dolga leta na robu propada, pred kratkim pa smo končno sprejeli nov zakon, ki ureja strategijo upravljanja s to strateško naložbo države. Primer področja, kjer je še veliko prostora za izboljšavo, je javni potniški promet. Čeprav se je državnim podjetjem, ki se ukvarjajo tako s cestno kot železniško infrastrukturo, kot strateška naložba pridružila še Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, je treba storiti še veliko več za izboljšanje stanja javnega potniškega prometa v državi, vseeno pa umestitev tega področja med strateške naložbe predstavlja dobro odskočno desko za nadaljnji razvoj. To misel bi lahko navezali na celotno strategijo upravljanja naložb države. Ta sicer ne bo popravila napak preteklih vlad, predstavlja pa dobro izhodišče za odgovorno in učinkovito upravljanje tako strateških naložb, ki sledijo družbenim interesom, kot pomembnih in portfeljnih naložb, ki sledijo razvojnim in gospodarskim ciljem.

Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **11. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Borutu Sajovicu. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Vsem skupaj še enkrat prijazen dober dan! Pravni akti, na katerih temelji naše delovanje in jih zavzema Predlog odloka o notranji organizaciji služb Državnega zbora, temelji na aktih, ki so bili sprejeti davnega leta 2002 pa 2004. Veste in vemo, da se je v dobrih dveh desetletjih marsikaj spremenilo, zato so tudi akti, ki urejajo našo notranjo organizacijo, potrebni temeljite prenove. Kot prvo, podpisani ali pa predlagatelj moram pohvaliti postopek. Zgodbo smo zaprli ob sodelovanju vseh poslanskih skupin, tudi obeh poslancev tako italijanske kot madžarske narodnosti in pa v prejšnjem tednu soglasno sprejeli na Mandatno-volilni komisiji. Kar se vsebine tiče. Novi predlog odloka celovito ureja naloge in pa organizacijo služb Državnega zbora, tudi vodenje služb, položaje v službah in pa pristojnosti za imenovanje na položaj ter določanje in razvrščanje delovnih mest ter vsebino in postopek sprejemanja pa tudi spreminjanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v naših službah. Nova ureditev je, kot smo rekli, potrebna zaradi uskladitve z Zakonom o Državnem zboru, tudi z Zakonom o političnih strankah pa seveda z Zakonom o javnih uslužbencih in z drugimi ter zaradi dodatnih vsebin, za katere se je izkazalo, da

določb, ki jih sicer vsebujejo že Zakon o Državnem zboru, Zakon o političnih strankah in Zakon javnih uslužbencih, praviloma ne podvaja, razen tam, kjer se nam je to zdelo smiselno zaradi razumevanja nadaljnjih odločb. Poleg tega je veljavni odlok v nekaterih delih, kot je na primer sistemizacija, prenormiran oziroma oži polje diskrecije Državnega zbora pri določanju delovnih mest. Osnovno načelo, ki smo ga zasledovali pri urejanju teh zadev, pa je, da je seveda pri urejanju naših internih zadev Državni zbor neodvisen in pa samostojen, se pravi, povsem avtonomen. Podrobnejše obrazložitve in pa rešitve smo predstavili že na mandatni komisiji, za danes pa morebiti povzetek z novim predlogom odloka. Nekatera nova pooblastila dobiva generalni sekretar ali sekretarka Državnega zbora, nekaj dodatnih pristojnosti gre tudi na Kolegij predsednice Državnega zbora. Na kolegij se prenašajo tudi nekatera opravila, za katere je bila prej pristojna Mandatno-volilna komisija. Krepimo tudi strokovno in administrativno pomoč predsednici, predsedniku Državnega zbora, pa tudi poslanskim skupinam. Prav tako pa se mi zdi posebej pomembno povedati, da se dodatna strokovna pomoč zagotavlja tudi nepovezanim poslancem in poslankam. Kar se tiče ostalih služb Državnega zbora, pa odlok ne spreminja ključnih organizacijskih zasnov. Sistem ostaja, bil je postavljen na postavljen na podlagi preteklega odloka, tako da tiste stvari, ki so v redu delujoče in pozitivno sprejete in učinkovite, peljemo naprej. Postavilo se bo tudi vprašanje, zakaj smo s tem odlokom pohiteli in ga uvrstili na to julijsko sejo. Temu odloku se bodo morali v nadaljevanju prilagoditi številni notranji in interni akti, tako našo generalno sekretarko in službe čaka do prvega jesenskega dneva, ko bomo spet nadaljevali z delom, kar še nekaj dela. Vsem želim uspešno uskladitev in čim boljšo ter življenjsko realizacijo navedenih odločb! Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, in sicer ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi, lep dober dan! V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog odloka o notranji organizaciji službe Državnega zbora, katerega sopredlagatelji smo, seveda podprli. Pomembno se nam zdi, da smo poslanske skupine koalicije in opozicije uspele doseči soglasje o tem, kako naj bo organizirano naše delo, in da novi predlog odloka temelji na načinu avtonomije Državnega zbora kot nosilca zakonodajne veje oblasti. Sedaj notranja organizacija dela Državnega zbora temelji zgolj na Zakonu o poslancih, ki v 32. členu določa, da Državni zbor določi organizacijo in delovanje služb Državnega zbora. Sedaj pa je pravna podlaga podkrepljena tudi z Zakonom o Državnem zboru, ki v 2. členu določa temelje avtonomije Državnega zbora. Državni zbor je v okviru uresničevanja svojih pristojnosti samostojen in avtonomen pri določitvi svoje organizacije, načina delovanja in poslovanja, delovanja služb in sredstev za svoje delo. Zato predlagani odlok v celoti nadomešča veljaven Odlok o notranji organizaciji delovnih mest in nazivih v službah državnega zbora, ki velja že vse od leta 2004 oziroma 20 let. S tem odlokom sicer ustroja organiziranja dela Državnega zbora ne postavljamo na glavo, vpeljujemo pa nekatere pomembne spremembe in dopolnitve, ki bodo olajšale delo poslanskim skupinam, saj krepimo njihovo strokovno pomoč, prav tako bo več te pomoči deležen tudi Kabinet predsednice Državnega zbora. Službam Državnega zbora oziroma predvsem vodstvu, torej generalni sekretarki in vodjem organizacijskih enot, pa dajemo nekoliko več pooblastil in avtonomije pri organiziranju in delu preostalih služb Državnega zbora, ki opravljajo podporne aktivnosti za naše nemoteno delo. Na novo se določajo tudi naloge za nekatere notranje organizacijske enote preostalih služb. Del pristojnosti, ki se dotikajo notranjih organizacijsko kadrovskih odločitev, se z Mandatno-volilne komisije Državnega zbora prenašajo na generalno sekretarko in Kolegij predsednice državnega zbora. Kar je tudi prav, saj naj bi bila komisija izrecno pristojna le za urejanje našega mandata in s tem povezanih pravic in dolžnosti ter kadrovskih odločitev iz domene izvršne in sodne veje oblasti. Kot je bilo že omenjeno, moramo odlok sprejeti že na tej seji, in sicer z namenom, da bi bili do jesenskega dela zasedanja Državnega zbora lahko izdani oziroma z novim odlokom usklajeni interni akti, ki pa jih izda generalna sekretarka Državnega zbora. V zvezi s tem pa v poslanski skupini od generalne sekretarke pričakujemo, da bo v popolnejši meri upoštevala že omenjeno načelo avtonomije zakonodajne veje oblasti, saj se Državni zbor že dlje časa spopada s težavami pri zagotavljanju izvajanja nekaterih podpornih podpornih aktivnosti, ki jih drugi državni organi pri svojem delu ne potrebujejo oziroma jim jih ni treba zagotavljati in zato zanje tudi nimajo razumevanja, ko oblikujejo predpise s svojega strokovnega resornega področja. Zato Državni zbor ni konkurenčen na trgu delovne sile, s težavo privablja nove kadre tudi znotraj javnih uslužbencev v primerjavi z ostalimi vejami oblasti. Predlog odloka bomo seveda v Poslanski skupini Svoboda podprli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. K predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji k prehodni in končnima določbama niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. In prehajamo na **12. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Predlog resolucije je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Izgleda, da smo jih malo prehiteli z današnjo sejo.

Hvala za besedo, predsedujoča. Odbor za kulturo je na 13. seji obravnaval Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru predložila Vlada. Članicam in članom je bil posredovan predlog resolucije, Mnenje Zakonodajno-pravne službe, Mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino in Pripombe Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. V poslovniškem roku sta bila vložena amandmaja poslanskih skupin koalicije. Na seji odbora so sodelovali ministrica za kulturo, predstavnik Državnega sveta, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Iniciative za kulturo. Ker obdobje uporabe resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 še traja, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe med drugim opozorila, da spreminjanje programskih dokumentov kot dolgoročnih dokumentov načrtovanja, ki so podlaga za politične usmeritve na določenem področju, načeloma ni primerno, zlasti kadar bi to pomenilo korenito poseganje v vsebino. Povedala je, da amandmaji, ki bi odpravljali navedene pomisleke Zakonodajno-pravne službe niso bili vloženi. Vložena pa sta bila dva amandmaja koalicijskih poslanskih skupin, ki dodajata novo vsebino. Predstavnik Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je povedal, da komisija predlog resolucije podpira. Komisija je povzela konkretne pripombe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in kvalificiranim predlagateljem predlagala, da jih v nadaljevanju zakonodajnega postopka povzemajo kot svoje ter predlagajo v sprejetje. V razpravi so nasprotniki predloga resolucije izpostavili, da nova resolucija ni potrebna, ker zdaj veljavna še vedno odgovarja na vsa ključna vprašanja v slovenski kulturi. Ministrstvo bi moralo namesto nove resolucije sprejeti akcijski načrt za veljavno resolucijo, kot to določa zakon. Glede vsebine predloga resolucije so izrazili obžalovanje, saj v besedilu ni moč najti besed »slovenska kultura«, »enotni slovenski kulturni prostor«, »slovenska identiteta«, »nacionalna suverenost«, namesto tega se pa pojavljajo besede kot so »globalni«, »povezovalni«. Po mnenju razpravljavcev bi morali tovrstni politični akt krepiti nacionalno suverenost in identiteto vseh Slovencev. Med drugim so kot ena od pomanjkljivosti izpostavili odsotnost finančnih postavk s konkretnimi cilji, ki bi bili dolgoročno merljivi in po deležu javnih sredstev za kulturo ovrednoteni glede na BDP. Zagovorniki predloga resolucije so pa bili mnenja, da mora resolucija odražati duh časa in s svojo vsebino odgovarjati na izzive sodobne družbe. Med drugim so povedali, da je v primeru korenitih sprememb na družbeno-političnih področjih, ki so in so bili prisotni v Sloveniji, kot so inflacijski pritisk, širitev vojne v Ukrajini, podnebna kriza, lanskoletne poplave, prisotnost umetne inteligence v kulturi, spremembe krovnih strateških dokumentov ne ne samo upravičene, ampak nujne in potrebne. Izpostavili so, da je bil vzporedno s pripravo nove resolucije v javno razpravo vložen tudi akcijski načrt, ki podrobneje določa uresničevanje resolucije, česar pa predlagatelj resolucije o nacionalnem programu za leto 2022–2029 ni naredil. Zavrnili so očitke opozicije, da nov predlog resolucije ne izpostavlja pomena slovenske kulture za identiteto naroda. Nasprotno, resolucija spodbuja rabo slovenskega jezika na vseh področjih, podpira tako slovensko kulturo kot tudi slovensko identiteto, prav tako kultura osmišlja onkraj tradicionalnega pojmovanja njene vloge s prepoznavanjem njene povezovalne, razvojne in družbene vloge. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije in glasoval o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga sprejel.

prisotni! Kultura je to, kar določa človeka v njegovem odnosu do okolja, v katerem živi, bodisi naravnega bodisi družbenega, in je njegov način, kako s svojim prebivanjem v svetu in na njem ta svet s svojo ustvarjalnostjo, domišljijo, humanističnim poslanstvom in duhovnim premislekom razvija, preoblikuje, dopolnjuje, nadgrajuje, humanizira, povprašuje in obenem v izvornem pomenu latinske besede cultura animi s takim delovanjem skrbi za rast svoje duše. Zaradi tako širokega pomenskega razpona kulture se poskuša danes pri določevanju njenega obsega in vloge širiti tudi obseg in smernice delovanja kulturnega sektorja, saj se ta ne samo globalizira, ampak tudi bolj kot kdajkoli prej povezuje z drugimi področji človekovega delovanja. Digitalizacija je okrepila prisotnost kulture in olajšala dostopnost do nje v vsakdanjem življenju posameznika. Pospešen tehnološki razvoj je spodbudil povezovanje z znanostjo. Prek uveljavljanja kreativnih industrij se kultura povezuje z gospodarstvom. Vse bolj se uveljavlja pomen kulturne dediščine za celovit turistični razvoj države. V spremenjenih okoliščinah delovanja, ki širijo kulturo v vse pore družbenega življenja, obstaja nevarnost, da postane kultura, ki ima nacionalni in strateški pomen, tako rekoč vsaka človekova dejavnost, saj pojem kulture dobiva zelo univerzalen, pogosto pavšalen, razpršen in izmuzljiv značaj. Še posebej velik izziv je torej, kako v današnjih procesih, ki pogosto stremijo k poenotenju kriterijev, pogojev in vsebin kulturnega delovanja in kulturne izmenjave na svetovni ravni ter ob hitrem razvoju tehnike in znanosti ne samo ohranjati, ampak še nadalje razvijati narodno kulturno substanco, to je posebnosti, enkratnosti in kakovost slovenske kulture. Zato je še toliko bolj pomembno, da se natančno opredeli tisto kulturno substanco in kulturne posebnosti naroda, ki so za nadaljnji razvoj slovenske družbe nujno potrebne, strateško pomembne in z vidika našega nadaljnjega obstoja prednostne. Ta opredelitev pa je možna samo ob upoštevanju vloge in pomena kulture v naši preteklosti. Kultura je imela v slovenski narodni zgodovini zelo pomembno vlogo. V času Trubarja, ki je tedanje slovenske pokrajine v okviru habsburške monarhije prvič ozavestil kot povezan, enotni kulturni prostor, je preko jezika postavila temelje za poznejše narodotvorne cilje. Prav iz spoznanja o jezikovni povezanosti se je konec 18. stoletja začela in še veliko bolj izrazito v 19. stoletju razvila zavest o narodni identiteti, ki je v duhu Prešernove Zdravljice po marčni revoluciji prerasla v jasno artikulirane politične zahteve. Kultura na Slovenskem je s tem postala in ostala kritični spremljevalec družbenega dogajanja, četudi je bila kdaj zvesta zagovornica ideologije, ki je po drugi svetovni vojni opustošila naš duhovni prostor, ni nič moglo utišati njenih prizadevanj za povezanost in enotnost naroda, ki je najprej soustvarjala s pomočjo skupnega jezika, pozneje z izoblikovanjem narodnobuditeljskih zahtev po umetniškem in znanstvenem udejstvovanju v domačem jeziku, nazadnje pa kot najvišjo stopnjo narodne zavesti z razglasitvijo samostojne države Slovenije, ki smo jo uresničili pred 33 leti. To je zapisano v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, ki je bila sprejeta leta 2022 in je veljavna še do leta 2029. Zato v Novi Sloveniji sprašujemo, zakaj je treba spreminjati novo resolucijo in zakaj se raje ne prične izvajati zapisanih izhodišč v sprejeti resoluciji. Ker je prevelik poudarek na slovenski kulturi, na slovenstvu? Ker ni vključen zeleni prehod ali, kot ste zapisali, pritiski na avtonomijo v luči rastočih nedemokratičnih politik? To ste zapisali v svoji resoluciji. V Novi Sloveniji zagovarjamo stališče, da je bila Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 dobro pripravljena in je bila v Državnem zboru tudi potrjena. Zato ne vidimo razlogov, da se sprejema nova resolucija, če pa se sedaj veljavna resolucija izteče šele leta 2029. Če je skrb za slovensko kulturo res prvo vodilo, potem je treba pričeti z izvajanjem. V Novi Sloveniji nove resolucije ne bomo podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Jonas Žnidaršič. Izvolite. **JONAS Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Kultura je temeljni gradnik naše družbe, zato posega tudi v sam ustroj države, ki je kulturo dolžna dolžna upravljati po principu dobrega gospodarjenja. Na tem mestu se sicer odpira razprava o tem, kako naša družba vrednoti kulturo. Naša ocena je, da je kultura v naši družbi razvrednotena komodificirana ter pogosto tudi politizirana. Prav bi bilo, da razpravljamo o integriteti kulture ter ustvarjanju pogojev za njen razvoj namenimo več časa in prostora. Kultura je osnovna dobrina, ki nas povezuje in je namenjena prav vsakemu, ne glede na družbeni status. Povezovanje pa je nekaj, kar ob vsej takšni in drugačni konfliktnosti pri nas in drugod družba krvavo potrebuje. Vendar to so razprave, ki večinoma presegajo državni zbor in vse navzoče v dvorani danes. Navzoči pa imamo možnost, da takim razpravam zagotovimo vsaj nekatere temelje. V sistemskem smislu je zagotovo eden izmed temeljev prav Resolucija o nacionalnem programu za kulturo. Ključno je, da resolucija opredeli jasne strateške cilje za umeščanje v družbo, saj v tem kontekstu zajema zaposlene v kulturi, široko mrežo ljubiteljskih ustvarjalcev ter nevladnih organizacij, javnih zavodov ter drugih pomembnih deležnikov. Moramo biti iskreni, da slovenska kultura nima krepkega zaledja in se, hočeš ali nočeš, prepogosto tretira kot drugorazredno področje, na kar nas praktično ves čas opozarjajo prav prej našteti deležniki. Dokument, ki ga je Državni zbor sprejel leta 2022, zagotovo ni pripomogel k temu stanju. Takrat sprejeta resolucija je bila namenjena, citiram, »odgovarjanju na novo nastali položaj kulturnega sveta, zaradi posledic pandemije covida-19«. Omejena je bila torej na ta kontekst, kar sporoča, da je prejšnja vlada imela izrazito podcenjevalen odnos do kulture. Tak odnos pa je področje še dodatno degradiral. Izzivi, s katerimi se sooča kultura, ter konteksti, na katere se družba, se kultura mora prilagajati, so mnogoteri ter bistveno bolj kompleksni. Veseli nas, da je pred nami resolucija, ki bolj celovito obravnava ukrepe v kulturi ter dolgoročno naravnanost ukrepov v slovenskem prostoru. Posebno pozornost bi namenil navedbam resolucije, ki obravnava negativne učinke naravnih nesreč na kulturno dediščino ter povzročanje škode na njej. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo pred približno mesecem dni ministrico za kulturo ter ministra za naravne vire in prostor opozorili na pomanjkanje konkretnih ukrepov in premikov naproti celoviti obnovi slovenske vojne bolnice Franja, ki je bila poškodovana v lanski ujmi. Resolucija navaja, da bosta prav omenjeni ministrstvi tesno sodelovali pri zaščiti kulturne dediščine. Bolnica Franja je veliko več kot objekt, ki sodi v kategorijo kulturne dediščine. Gre za simbol humanosti, človečnosti in požrtvovalnosti posameznic in posameznikov, ki so tvegali svoje življenje za boj proti okupatorju. V preteklosti je Vlada Republike Slovenije ustanovila Odbor za sanacijo bolnice Franja, ki je v podobnih okoliščinah zagotovil platformo za izvedbo obnove, zato tudi na tem mestu pozivam obe ministrstvi, da se po tem zgledu zavzemata za pobudo in s tem upoštevata zaveze, ki so zapisane v resoluciji pred nami. Kot naslednje pa bi dodatno pozornost namenil osnovnemu členu kulture – kulturnicam in kulturnikom. Sama resolucija večkrat navaja samozaposlene v kulturi kot deležnike, ki so temeljni proizvajalci kulturnih vsebin v celotni verigi. To drži tudi v praksi. Opozoriti pa je potrebno, da so kljub njihovi bistveni vlogi v slovenskem kulturnem prostoru v izrazito težkem položaju, saj gre v praksi za sistematizirano obliko prekarnega dela, ki jim ne zagotavlja stabilnega prihodka ter eksistenčnega minimuma. Če poslanstvo kulture razumemo kot enega ključnih družbenih podsistemov, ki z uresničevanjem svojega poslanca prispeva k socialno pravični, socialni, solidarni in ustvarjalni družbi, potem moramo imeti isto usmeritev pri zagotavljanju življenjskih pogojev samozaposlenih v kulturi oziroma delavca v kulturi. Pričakujem, da bo resolucija in pa tudi preostalo delo ministrstva prioritetno usmerjeno v zaščito zaposlenih v kulturi ter zagotavljanje ustreznih pogojev za njihovo delo ter eksistenco. Naša podpora tej resoluciji potrjuje, da je slednja eden izmed korakov na proti temu. Pričakovanje pa je, da bo resorno ministrstvo zasledovalo tudi druge. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo dr. Tatjana Greif. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni! Kultura kot eden najvitalnejših družbenih segmentov prispeva k ustvarjalni, pravični, solidarni družbi, spodbuja raznolikost, pronicljivo razmišljanje in kritični odnos do sveta okrog nas, krepi umetniško kreativnost, razvija domišljijo, svobodo izražanja, živost jezika, osmišlja kulturno dediščino in kulturno izročilo, duhovno bogati in plemeniti naše življenje. Zato nacionalni program za kulturo določa ključne politične usmeritve na področju kulture in kulturnega življenja. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 je razvojni dokument, ki določa javni interes na področju kulture ter ključne prioritete na področju na področju investicij. Kulturo pojmuje kot javno dobro. Pravna podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v členih 10 do 13 določa vsebino, način sprejemanja, spreminjanja in poročanja nacionalnega programa za kulturo. Temeljne strateške cilje, ki usmerjajo oblikovanje ukrepov in kulturno politiko, nova resolucija umešča v tri stebre: kultura za povezano družbo, kultura kot javno dobro, kultura za trajno prihodnost. Resolucija pokriva izjemno pomembne segmente: skrb za kulturno dediščino, razvoj in javna raba slovenskega jezika, kulturna raznolikost, kakovostna raznovrstna umetnost in avtonomno vrednotenje, razvit sistem posredovanja kulturnih vsebin in zagotavljanja njihove dostopnosti, neodvisni in kakovostni mediji ter preiskovalno novinarstvo, vloga kulture pri zdravju in dobrem počutju, vloga kulture v trajnostnih mestih, naseljih in skupnostih, vloga kulture pri zmanjševanju neenakosti. Vrsta ukrepov iz NPK se ukvarja z izboljšanjem pogojev dela, od samozaposlenih v kulturi in nevladnem sektorju do javnih zavodov, kajti kultura lahko svoje poslanstvo uresniči le, če so zagotovljeni ustrezni delovni pogoji za delavke in delavce v kulturi in za široko dostopno udejstvovanje prebivalstva znotraj ljubiteljske kulture. Za stabilen razvoj kulture, je zatorej treba najprej poskrbeti za izboljšanje delovnih pogojev, vključno z bojem proti prekarnosti. NPK usmerja kulturno politiko k ukrepom za širšo dostopnost kulturnih vsebin in kulturne dediščine za vse prebivalce, ne glede na njihov ekonomski položaj, kraj bivanja, spol, starost, etnično pripadnost ali katere druge osebne okoliščine. Kultura je javno dobro in mora biti dostopna vsem. Uvajajo se tudi številne novosti, na primer priprava pilotnih razpisov za povezovanje kulture in zdravja, decentralizacija kulture, gostovalna mreža in mreža rezidenc, spodbujanje zelenega prehoda, kulturno-umetnostna vzgoja, profesionalni razvoj samostojnih novinarjev in tako dalje. Vključeni so tudi ukrepi protipoplavne sanacije, kot je, denimo, izgradnja regijskih depojev in zaščita kulturnih spomenikov. Resolucija o NPK prinaša tudi dolgoročno vizijo kulture do leta 2050 in jo želi umestiti med resorje, ki so ključni za razvoj solidarne, socialno pravične, ustvarjalne, vključujoče in trajnostne družbe. Preko 12 regijskih posvetov z več kot 700 deležniki, ki so svoje pripombe sporočali tudi prek spletnega obrazca, je bila zagotovljena vključenost javnosti. Le-ta se je odzvala z več kot 800 predlogi, pobudami in komentarji. V javni razpravi pa je komentarje podalo še več kot 70 deležnikov. Novi nacionalni program za kulturo bo nadomestil Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, ki ni mogla ustrezno nasloviti številnih družbenih okoliščin, kot so inflacijski pritiski, širitev vojn, naravne nesreče kot posledica podnebne krize in vdor umetne inteligence v kulturo. V Levici Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2031 soglasno podpiramo. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Italijanske in madžarske narodne skupnosti, zanjo Felice Žiža. Izvolite.

Država Republika Slovenija ima ustavnopravni red, ki zagotavlja zelo visoko stopnjo zaščite in varstva avtohtonih narodnih skupnosti tako na državni ravni kot tudi na območju občin, v katerih živita obe avtohtoni narodni skupnosti. Do razkoraka med ustavnopravnimi akti in uresničevanjem le-teh glede položaja in posebnih pravic obeh avtohtonih narodnih skupnosti prihaja tudi in predvsem zaradi pomanjkljivih sistemskih politik. Tako da Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 žal ne naslavlja in ne bogati. Sam dokument s tem, ko ne priznava posebej italijanščine in madžarščine, seveda poleg slovenščine, kot uradnih in enakopravnih jezikov na narodno mešanih območjih. To se dogaja tudi na področju kulture, torej kulturne dejavnosti, informativne dejavnosti in založniške dejavnosti, ki za obe narodni skupnosti v materinem jeziku tesno povezane z javno uporabo obeh jezikov narodnih skupnosti. In vemo, da je jezik temelj obstoja in razvoja obeh narodnih skupnosti kot narodnih skupnosti v celoti. Zato v Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti žal Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 ne bomo mogli podpreti. In pozivamo Ministrstvo za kulturo, tako kot smo žal že večkrat v preteklosti pozvali, da uravnoteži in uresniči to, kar so ustavnopravni akti, in jih umesti v sistemske politike na svojem lastnem področju. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo Dejan Süč. Izvolite. **DEJAN Spoštovana predsedujoča, cenjena ministrica, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes imamo na mizi nacionalni program za kulturo 2024–2031. Jasno začrtano razvojno strategijo strategijo in podlago, da kultura svojo vlogo v družbi v prihodnje dobro, mogoče še bolje opravlja. Resolucija prinaša strukturo strateškega dokumenta, ki bo jasna podlaga za operativen in sledljiv akcijski načrt. Akcijski načrt je bil že v javni razpravi in ga bo moč sprejeti na podlagi danes obravnavane resolucije. Predlog resolucije je nastajal s široko vključenostjo javnosti. Prav tako je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, v kateri je sodelovalo 14 ministrstev. Temeljne strateške cilje resolucija kot take umešča v tri temeljne stebre z eno novo pomembno novostjo, torej prečno politiko kot stično točko s preostalimi resorji. Danes se spopadamo s številnimi družbenimi pojavi, kot so razširjanje konfliktov, hude naravne katastrofe zaradi podnebnih sprememb in intenzivna uveljavitev umetne inteligence Vse te izzive je pristojno ministrstvo s številnimi deležniki upoštevalo pri pripravi predloga akta, ki je pred nami. Resolucija 2024–2031 se strateško osredotoča na sistemsko javno financiranje kulture in zagotavljanje dostopnosti kulture, ki je podprta z javnimi sredstvi za vse prebivalce, torej ne glede na njihov ekonomski status. Ljudje, ki živijo izven večjih mest, imajo s finančnega vidika manjši dostop do kulture. S tem razlogom resolucija poudarja potrebo po enakomernem regionalnem razvoju ter podpori ustvarjalcem in kulturnim institucijam v vseh lokalnih skupnostih. Poslanski skupini Svoboda menimo namreč, da si vsi državljani zaslužijo enakomeren in enakopraven dostop do kulturnih dobrin, ki so pomemben gradnik našega vsakdanjega življenja. Resolucija močno spodbuja uporabo slovenskega jezika na vseh področjih, krepi tako slovensko kulturo kot slovensko identiteto. Prinaša novo razumevanje kulture, ki presega tradicionalni pogled na njeno vlogo, s poudarkom na njenem povezovalnem, razvojnem in družbenem vplivu. Poslanski skupini Svoboda se dobro zavedamo, da je skrb za razvoj slovenskega jezika znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora izredno pomembna. Iz tega razloga smo skupaj s koalicijskima partnerjema predlagali, da se med večjezikovno skupino spodbujanja multikulturne družbe vključi enakovreden znakovni jezik. Prav tako smo z namenom enakopravnega dostopa do informacij vsem predlagali spodbujanje tekstovne alternative za vse netekstovne vsebine. Slabovidni se pri uporabi spletnih strani zanašajo na bralnike zaslona, zato je pomembno, da se spodbuja tako imenovani ALT opis, torej alternativno besedilo za vse grafične elemente. Pri obeh predlogih smo na odboru dobili soglasno podporo, za kar se zahvaljujemo. Cenjeni, kultura nas na koncu definira tudi in predvsem kot človeška bitja, daje nam smisel, povezanost in okvir v svetu. Sprejetje tega najpomembnejšega smerokaza in kompasa v kulturi prispeva k enakomernemu regionalnemu razvoju, podpira ustvarjalce in kulturne institucije ter krepi kulturno identiteto in povezanost družbe. Razumevanje kulture skozi zgodovino je pomembno, saj nam omogoča vpogled v razvoj in spremembo družbe. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog resolucije soglasno podprli. Hvala lepa.

Hvala lepa. Lep pozdrav! Slovenija je bila več let brez nacionalnega programa za kulturo. Februarja 2022 pa je bila po vseh pravilih in skladno z zakonodajnim postopkom sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022–2029. Ta resolucija je dejansko nastajala skoraj tri leta, eno leto v mandatu vlade Marjana Šarca pod ministrom Zoranom Pozničem in skoraj dve leti v mandatu vlade Janeza Janše pod ministrom za kulturo prof. dr. Vaskom Simonitijem. To pomeni, da je zajela najširši konsenz zainteresirane javnosti, saj je dokument nastajal kot demokratični odraz različnih deležnikov in političnih strani, torej v resnici v dobrobit slovenske kulture kot take, ne glede na politično barvo in interese. času ministra Pozniča je bila oblikovana posebna komisija za pripravo nacionalnega programa za kulturo, prav tako so bile organizirane javne delavnice oziroma srečanja. Rezultati oziroma predlogi iz teh srečanj so bili predani v osnutku nacionalnega programa za kulturo, ki ga je minister Zoran Poznič kot del primopredajnega zapisnika predal novemu ministru prof. dr. Vasku Simonitiju ob predaji poslov in so bili, kot je jasno navedeno tudi v uvodu, upoštevani v končni različici dokumenta. Sprejemanje novega NPK torej ni samo obračun s prejšnjo vlado Janeza Janše, kot politiko žal napačno razume vladajoča koalicija, ampak tudi obračun sedanje ministrice iz stranke Levica s stranko Socialnih demokratov, ki je osnutek veljavnega obstoječega nacionalnega programa za kulturo 2022–2029 pripravila, zato upamo, da stranka SD ne bo znova pokleknila ob takih poniževanjih. Nacionalni program za kulturo je bil sprejet po srečanjih z zainteresirano javnostjo po Sloveniji, enomesečno javno razpravo, kjer je bilo podanih več pripomb, ki so bile v veliki meri tudi upoštevane. Upošteval je vse potrebne dokumente in predvideval sredstva iz načrta za okrevanje v višini skoraj 90 milijonov evrov. Izdan je bil tudi v knjižni obliki in ga je prejela večina slovenskih kulturnih ustanov, ki se po njem ravnajo in so po njem začrtali tudi svoje dolgoročne cilje. Zdaj pa se ta dokument na vrat na nos prekliče, ker hoče imeti ministrica svojega in naj vsi popravljajo svoje dolgoročne načrte in strategije. Zakon o uresničevanju nacionalnega interesa za kulturo v 13. členu jasno določa, da lahko vlada predlaga spremembe in dopolnitve nacionalnega programa za kulturo kadarkoli v času njegove veljavnosti. A ta koalicija se je odločila, da bo naredila nov NPK, čeprav zakon tega ne predvideva, torej ga kršite, in je na to opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba z besedami, citiram: »Opozoriti je treba, da spreminjanje programskih dokumentov kot dolgoročnih dokumentov načrtovanja, ki so podlaga za politične usmeritve na določenem področju, med njimi so tudi resolucije, načeloma ni primerno, zlasti kadar bi to pomenilo korenito poseganje v vsebino.« Vlada se izgovarja na nove okoliščine – vojno v Ukrajini. Le kako ta vpliva na slovensko kulturo? In že šlager, izgovarjanje na poplave. Zakonodajno-pravna služba pa pravi, citiram: »Ni pa pojasnjeno, kako so te okoliščine upoštevane v obravnavanem predlogu resolucije,

Tako ZPS, s katero je nato kolegica Sukičeva neprimerno obračunavala na seji Odbora za kulturo in polemizirala z njenim mnenjem, ker ji le-to ni bilo všeč. Ob primopredaji je bila ministrica dr. Asta Vrečko seznanjena, da je po veljavnem NPK 2022–2029 skladno z drugim odstavkom 10. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo dolžna pripraviti akcijski načrt, v katerem se podrobno določijo cilji in ukrepi, s katerimi bomo te cilje dosegli. Čeprav ministrici to nalaga zakon, tega ni storila in je s tem kršila omenjeni zakon. Lotila pa se je novega NPK, čeprav zakon tega ne predvideva oziroma jasno napotuje, da se sme le dopolniti ali popraviti veljavni NPK. Predlog NPK 2024–2031 je povsem nepopoln, zgolj načelne narave. To je razvidno iz primerjave z drugimi veljavnimi resolucijami na področju kulture, na primer z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko. Zdaj veljavni NPK, njegov cilj ni kultura, ampak v glavnem prečna politika, to je povezovanje kulture z drugimi resorji. Ne definira torej ne glavnih ciljev za posamezna področja ne ukrepov, kako te cilje doseči, niti nobenih želenih rezultatov oziroma učinkov, kot to velja za veljavni NPK. Nov predlog NPK je znova znižal strateško naklonjenost Slovencem v zamejstvu in po svetu. Enotni slovenski kulturni prostor ni naveden in upoštevan znotraj vseh področij kulture. Na nobeni točki ni omenjen pomen NPK za narodno identiteto, nacionalno suverenost na področju kulture, kar je za majhen narod, katerega jezik govori le 2,5 milijona ljudi, ključno, Zato NPK 2024–2031 v Poslanski skupini SDS ne bomo podprli. Hvala lepa. Bi pa rada opozorila poslanke in poslance, to velja za zadnjo poslanko, ki je predstavila stališče, da stališča niso namenjena ad personam obračunavanjem s komerkoli, ampak izražanju političnih stališč do nekih nekih zakonov, resolucij in tako naprej. Tako da, spoštovana poslanka, prosim, da se v bodoče držite tega pravila, ker nismo na odboru, kjer bi razpravljali in drug drugega takole obravnavali.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 ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 13.15. Torej ob 13.15 se vidimo tukaj. Hvala lepa. Hvala